Добрий день, шановні колеги! Добрий день, шановні представники засобів масової інформації! Будь ласка, займіть свої місця, підготуйтеся до реєстрації. Як завжди, нагадую: реєстрація відбувається шляхом натискання кнопки "за", першої зліва або зеленої. (Шум у залі) Ну, це як кому буде зрозуміліше. Готові реєструватися? Прошу реєструватися.

У залі зареєстровано 204 народні депутати України. Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, сьогодні день народження у народного депутата Абдулліна Олександра Рафкатовича. Вітаю! Бажаю успіхів, здоров'я, наснаги! Відповідно до статті 25 Регламенту у вівторок ми маємо 30 хвилин для виступів уповноважених представників депутатських фракцій та груп із внесенням пропозицій, оголошенням заяв та повідомлень. Будь ласка, запишіться на виступи від депутатських фракцій та груп.

Шановні співвітчизники, шановні колеги! Довіра співгромадян, які на відкритих і чесних виборах наділяють керівництво держави вагомими повноваженнями і повнотою влади, - надзвичайно коштовна річ. Статус державного чиновника зі складу владної команди коштує не менше. Але лише за умови, коли влада спирається на народну довіру, яка не дає найменшого приводу для сумніву в правильності своїх дій. Довіру легко зруйнувати зрадою. Що таке зрада? Вона може бути вигаданою і штучною, може бути і справжньою. Головна різниця між ними, що за справжню зраду на вищому державному рівні доводиться розплачуватися людськими життями і національними інтересами. Під час війни така зрада коштує особливо дорого. Особливо, якщо це зрада перших посадових осіб держави. Саме така зрада проглядається у фактичному зриві спецоперації по затриманню "вагнерівців". Без малого рік країна живе очікуванням правди. Чи мало за цей час було написано, сказано і переказано? Особисто мене як громадянина і офіцера Збройних Сил з початку року турбує лише одне питання: невже ж ми, нація з більш ніж півторатисячолітньою історією, маємо чекати на розслідування журналістів-викривачів із світовим ім'ям і не в змозі самі розібратися в тому, що відбулося? Натомість ми напружено чекаємо анонсовану невдовзі прем'єру фільму. Щиро сподіваюся, що це не так. Тому у справі "вагнерівців" країні потрібно знати правду перш за все від своїх представників в парламенті. Хто саме прийняв рішення про зрив спецоперації по затриманню російських вбивць? Хто віддав їх Лукашенку і зрештою Путіну? Хто дозволив їм заробляти на крові і далі в Україні або в інших державах? І нарешті, хто зруйнував довіру наших партнерів, зруйнував надовго? Ми маємо почути правду офіційно. Ми – це родини загиблих на сході. Ми – це військові, які втрачали своїх побратим ів, які були вбиті такими або подібними до них "заробітчанами". Ми – це всі українці, які і досі перебувають під прицілом в цій війні. Ми вимагаємо відповіді посадовців на тимчасовій слідчій комісії і із-за нещодавнього визнання Президентом факту проведення операції всіх відповідей і від нього. Шановні колеги, пройшли свята і час повернутися до нагальних питань і до нагальних проблем, яких у нас зараз накопилося дуже багато, і, зокрема, в секторі безпеки і оборони. І перш за все зараз потрібно запустити тимчасову слідчу комісію, яка за обіцянками "слуг народу" повинна розслідувати зрив спецоперації "вагнерівців". І не просто її запустити, а зробити так, щоб там прийняли участь всі опозиційні фракції, які знаходяться в цьому парламенті. І проголосувати зміни до цієї постанови, і наголосити на тому, щоб першим питанням було якраз питання "вагнерівців". Нещодавно в інтерв'ю Президента він особисто всупереч раніше визначеної позиції підтвердив, що операція була. Одночасно було заявлено, що це не була спецоперація України і що для нас її реалізація мала б наслідки в питаннях національної безпеки. Також він заявив, що він розмовляв з Президентом Білорусі Лукашенком. Однак після цих резонансних заяв резонанс навколо цієї справи не стих, а навпаки почав зростати. Така тактика функціонерів з Офісу Президента, які планували та реалізували… Вибачте. Така лінія йде всупереч з версією, які планували та реалізовували це в інтересах України та спільно з міжнародними партнерами. Як тепер ми виглядаємо в очах наших союзників? Потрібні чіткі відповіді на чіткі питання, суспільство вимагає сказати правду. Розвідники повинні бути впевнені, що їх не зрадять. Партнери повинні бути впевнені, що ми надійний союзник. Тому очікуємо максимальної взаємодії від представників влади. Другим надважливим питанням, що потребує вирішення, є проблема менеджменту в Міністерстві оборони України. На нашу думку, звільнення міністра оборони буде найкращою оцінкою результатів його діяльності. Перелічувати провали в його роботі і скандали, в які регулярно потрапляє міністерство, можна довго, однак неможливість вчасно забезпечити нашу армію необхідною зброєю і спорядженням під час війни, відсутність стратегічного бачення розвитку армії, провал в плануванні – це просто неприпустимо в умовах війни. І як би вам не розповідали про ефективність використання ДОЗ в більш ніж на 90 відсотків, не вірте, все це просто цифри. Потрібно працювати не на показники, а на результат, а в результаті у нас зірвані постачання майже по всім параметрам в 2020-му, і ми виходимо на такі ж результати в 2021 році. Україна не може воювати укладеними контрактами, армія повинна воювати потужною сучасною зброєю, а з цим в Міністерстві оборони проблеми. Тому закликаю владу розплющити очі і негайно прийняти рішення. Дякую. Павленко Юрій Олексійович. Бойко Юрій Анатолійович. Шановний пане спікер, шановні народні депутати! Вчора наша країна святкувала День Конституції, і було сказано багато гарних слів, яка у нас добра і соціально орієнтована Конституція. І це правда, тому що наша Конституція має повагу в усьому світі. Але зовсім інші реалії по її виконанню. Де вся ця соціальна орієнтованість, коли кожен місяць в країні піднімаються комунальні тарифи і більшість громадян України опиняється за чертою бідності? Де продовжується так звана медична реформа, яка насправді ліквідує безоплатну медицину, про що прописано в Конституції. Коли порушуються права громадян рішеннями так званої Ради національної безпеки, яка давно вже перетворилась в "тайну канцелярію" і накладає санкції на громадян України всупереч законодавству і закриває опозиційні телеканали. Коли півмільйона наших громадян з міст Донецької і Луганської областей одним рішенням Центральної виборчої комісії були позбавлені права голосувати за місцеву владу, при тому, що гарант Конституції, діючий Президент, мовчав, а насправді він і організував це ганебне явище – позбавлення наших людей конституційних прав голосувати. Попередня влада створила політичне ноу-хау, коли стало можливим не виконувати рішення Конституційного Суду. Сьогоднішня влада "з успіхом" (в лапках) взяла це на озброєння, я маю на увазі рішення Конституційного Суду 2018 року, згідно з яким повинні бути відновлені виплати ліквідаторам Чорнобильської аварії. Сьогоднішня влада не виконує, і це вже кримінальний злочин сьогоднішніх урядовців, які пішли на пряме порушення Конституції. І цей сумний перелік можна продовжувати далі. Позиція нашої політичної сили "Опозиційна платформа - За життя" абсолютно чітка: будь-яка влада повинна неуклінно вирішувати і дотримуватися питань Конституції, захисту людей. Інше породжує хаос і невпевненість. І якщо діюча влада це не виконує, вона повинна бути переобрана, і чим скоріше це буде, тим краще це буде для країни, тим скоріше буде наведений лад, стабільність і порядок у державі. Дякую за увагу. Шановний Дмитре Олександровичу, шановні колеги! Я хочу ще раз звернути увагу те, що я сьогодні говорив на Погоджувальній раді, і зараз в цій залі Верховної Ради хочу підняти це питання ще раз. Наш Президент України неодноразово давав доручення і заявляв про те, що необхідно зробити аудити і тарифів, і багатоквартирних будинків, і ЖКГ, і все, що тільки можливо. І перелік цих заяв Президента я можу підняти і дати, от в мене тут є роздруківка, скільки разів він давав ці доручення, озвучував. Насправді нічого не відбулося, нічого не помінялося за цей рік. Більше того, ми бачимо, що тематика тарифів на електроенергію, на газ, на опалення замовчується і в залі Верховної Ради, і урядом, і відбувається так, наче нічого не міняється, наче все спокійно і країна успішно долає цю проблему, і населення сплачує, і все начебто все не погано. Насправді що відбулося? Насправді ми маємо майже 100 мільярдів боргів населення по тарифах за опалення, за комунальні платежі. Ми списали за цей місяць 55,5 мільярда гривень тільки з підприємств теплокомуненерго по всій країні. І більше того, ми зробили аналіз, наша депутатська група політичної партії "За майбутнє", того, що відбулося в європейських країнах з тарифами на газ за останній рік. Так я вам хочу показати цю табличку на всю країну. 33 країни європейські: єдина країна - Україна, яка піднімала піднімала тарифи і майже в два рази зростила тарифи на газ в Європі. Всі інші країні, як ви бачите, стоять мінуси, і навіть наші такі партнери найближчі, які нам постійно радять, допомагають, як Литва, майже на 30 відсотків скоротили тарифи на газ Про що це говорить? Що на відміну від того, що доручає Президент і заявляє про аудити діяльності державних підприємств, житлово-комунального господарства і так далі, ніхто нічого реально не робить. "Нафтогаз Україна", всі державні підприємства, Укргазвидобування і так далі по суті обклали кожну людину в країні додатковими податками. Десятки мільярдів гривень викачуються з цих компаній у вигляді податків, десятки мільярдів гривень викачують офшорні компанії, які постачають газ невідомо звідки, а по суті і заробляють на тому мільярди доларів, які залишаються в офшорних країнах. Я про це говорив неодноразово. Якби наша країна, якби уряд, якби Президент реально хотіли переглянути тарифи, ось табличка, яка показує, що насправді відбувалося з газом з Європі: по всій Європі вартість газу знижувалась - у нас збільшувалась. Більш того, ми очікуємо з 1 серпня підняття тарифів на електроенергію. Те, що уряд планує, це підняття тарифів і вирівнювання тарифів для населення в рівень з промисловістю. Це ще один удар по наших домогосподарствах. Більше того, міста вже почали піднімати тарифи на опалення на наступний сезон. Ми закликаємо зупинити цей процес і заслухати міністра енергетики в п'ятницю по цьому питанню. Дякуємо. Слово надається народному депутату Шахову Сергію Володимировичу, депутатська група "Довіра". Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, вчора ми відзначили День Конституції. Конституційні права кожний день порушуються і парламентом, і всіма чиновниками, і Кабміном. Скажіть, будь ласка - перше, група "Довіра" відстояла все ж таки і натиснув Кабмін стоп-кран на підвищення тарифів по електроенергії. Але вони знову біснуються і хочуть зробити підвищення цін і на газ, і на електроенергію. Хто буде відповідати в державі за те, що, статистика говорить, 86 відсотків людей сьогодні в країні знаходяться за межею бідності? Хто буде сплачувати ці тарифи, 80 мільярдів гривень заборгованості по комунальних сплатах? Ми вимагаємо негайного мораторію на підвищення тарифів газу і електроенергії, води і всіх енергоресурсів. Друге. Скажіть, будь ласка, Конституція України для чиновника існує чи ні? Чому забрали дві голови, очільники військово-цивільної адміністрації, право конституційне у людей у Луганській і Донецькій областях, у мільйона людей двоє забрали право голосувати? Ми зареєстрували постанову про вибори. "Велика сімка" звернулася до ЦВК. ЦВК вже звернулося до парламенту, щоб провести вибори у Луганській і Донецькій областях. У місті Лисичанську та Сєвєродонецьку, де двоє голів цивільної адміністрації грабують, 465 мільйонів гривень, 267 мільйонів гривень вкрадено, хто буде відповідати? По-третє, шановні колеги, 1 липня ми проголосували за звіт постанови тимчасової слідчої комісії. Вперше завершена і підведена риска (319 депутатів - це більшість конституційна) про негайне відсторонення губернатора Луганської військово-цивільної адміністрації Гайдая, про негайне звернення до Генеральної прокуратури, МВС та всіх антикорупційних органів. Було вбито 16 людей, це доведено тимчасовою слідчою комісією, було згоріло 800 будинків, і люди бідкаються. Один чоловік повісився в себе в городі, тому що не було чим платити і побудувати хату. Скажіть, будь ласка, хто буде відповідати за це, хто буде нести відповідальність? І губернатор досі працює в своєму кріслі. Як бородавка засів! Коли вже видеруть звідти, скажіть, будь ласка? І головне сьогодні знову-таки про COVID. Вакциновано всього-на-всього 3 відсотки людей з усієї країни. Ми знаходимося на п'ятому місці в світі по смертності, на 18 місці по щепленню. Скажіть, будь ласка, чому сьогодні парламент чиновникам Pfizer сьогодні щепляться, а люди старі, які приходять до мене, які сьогодні страждають від того, що бояться вийти на вулицю, хто буде відповідати за те, що сьогодні країна знаходиться на нижчому рівні і летить у прірву по цим щепленням?

Дякую, пане Голово. Влада вчора пафосно відсвяткувала День української Конституції, але одна справа знімати красиві і гарні "відосики", а друга справа – цю Конституцію виконувати і виконувати її щоденно. Єдиною перевагою вчорашнього святкування було те, що влада не працювала і не могла вчиняти неконституційних дій і приймати неконституційні закони. Ну, зокрема, стаття 5 української Конституції говорить про те, що народ є єдиним джерелом суверенітету і влади, і народ здійснює, може здійснювати свою владу безпосередньо і за допомогою представницьких органів. Але знову-таки прийняли Закон про таке зване народовладдя, Закон про референдум, який неможливо реалізувати звичайним громадянам України. Так зареєстрували фейкову неправдиву ініціативну групу з 60 людей в Дніпропетровщині за допомогою місцевої ОДА, яка… пройшло вже два місяці – не зібрали жодного підпису. Натомість ЦВК відмовила 11 тисячам людей, які прийшли і зібралися для того, щоб провести референдум і довести українській владі те, що і так очевидно, що 70 відсотків українських громадян проти того, що запроваджено сьогодні як ринок землі. До речі, і сам Закон про так званий ринок землі не відповідає українській Конституції. Статті 13, 14 української Конституції говорять про те, що Український народ є єдиним власником української землі. Український народ. Не банки за іноземної участі, як це передбачено у вашому законі, який ви затвердили, а Український народ. Натомість закон прийнято в такій редакції, і народу не дають можливість висловитися з цього питання. "Батьківщина" буде продовжувати свою роботу по проведенню референдуму, ми проведемо цей референдум і доведемо діючій українській владі те, що і так очевидно. Люди проти такого ринку землі. Цей ринок землі не має нічого спільного із реальним ринком землі на користь українських фермерів, який би допомагав створювати нові робочі місця. Натомість збагачуються на цьому лише великі аграрні холдинги і банки за іноземної участі, які можуть акумулювати у себе величезні обсяги української землі. До речі, і сьогодні буде розглядатися Закон 3711, який порушує 1 статтю української Конституції, яка говорить про те, що Україна суверенна держава. Ми передаємо право контролювати судову гілку влади іноземцям – це є порушення українського суверенітету. Я хочу нагадати українській владі, що вже був в Україні період, коли влада повністю була в одних руках, повністю вся влада: і більшість в парламенті, і Кабмін, і Президент. Це був період, коли при владі в 2010-2014 роках був Віктор Янукович і Партія регіонів. Але я хочу ще раз сказати: хлопці, думайте над долею Януковича. Насправді він теж думав, що тримає Бога за бороду і може робити з Конституцією все, що завгодно. "Батьківщина" буде захищати Конституцію, буде захищати права громадян і робити все, щоб Конституція не паплюжилася. Дякую. Дякую. Час для виступів вичерпаний, переходимо до нашої роботи. Повертаємося до законопроекту 3711-д. До трибуни запрошується голова Комітету з питань правової політики Костін Андрій Євгенович. Будь ласка. Правка номер 14, Пузійчук. Не наполягає. включіть мікрофон Пузійчуку. це спроба виправити реформу, яку провела монобільшість. Це, ви знаєте, приклад "якості" роботи монобільшості, тільки "якість" це в лапках. 16 жовтня 2019 року Верховна Рада ухвалила президентський Закон "Про внесення змін до Закону "Про судоустрій та статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування". Цим законом були створені умови для двох речей - це руйнування Верховного Суду і нівелювання Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Зменшили з 200 до 100 кількість суддів Верховного Суду, урізали повноваження ВККС та підмінили нормальні суддівські інституції псевдоорганом - Комісією з питань доброчесності та етики. Прошу підтримати мою поправку. Ставлю на голосування правку номер 14. Прошу визначатися та голосувати. За-58 Рішення не прийнято. 16 правка. Пузійчук. Дякую, шановний головуючий. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Дмитро Олександрович, ми на минулому планерному засіданні намагалися почути позицію голови комітету, але почути голову комітету може тільки наш колега, який зараз біля трибуни. То, можливо, голова комітету й нам пояснить стосовно позитивних речей, які є в цьому законопроекті. Ще раз, шановні громадяни, вдруге монобільшість намагається знищити судову систему. Згадайте, будь ласка, жовтень 19-го року, коли ви зменшили кількість суддів з 200 до 100.

немає аргументації стосовно законопроекту від монобільшості. Прошу підтримати мою поправку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку номер 16. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

За-70 Рішення не прийнято. Наступна правка 17, Пузійчук. Конституційний Суд визнав проведену вами реформу неконституційною, і тепер ви намагаєтесь виправити цю вашу чергову "перемогу". Дмитро Олександрович, однією з підстав для скасування закону, прийнятого Верховною Радою, є прийняття його у невідповідності до Регламенту Верховної Ради. На сьогоднішній день відбувається порушення ви обмежуєте право виступу, я вимушений його відстоювати для голови профільного комітету. Шановні колеги, давайте розглядати правильно, фахово законопроекти, які дійсно приведуть до

17-а. Ставлю на голосування 17 поправку народного депутата Пузійчука. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-77 Рішення не прийнято. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Шановні колеги, шановні українці, реальна та ефективна судова реформа, верховенство права, справедливе правосуддя це те, чого чекає і очікує українське суспільство. Скажіть, через два пленарні тижні закінчиться другий рік вашої монобільшості, ви про це говорите постійно, повсякчас, але що ви зробили? Чи дійсно цей законопроект, який ми розглядаємо, про реальну судову реформу? Ні. І депутати, і громадяни України розуміють, що те, що декларує монобільшість, по факту не відповідає не відповідає дійсності. Не йде мова на сьогоднішній день... він не відповідає Конституції, і це визнав Конституційний Суд.

Дякую. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Руслан Олексійович, і до вас звертаюся. Скажіть, будь ласка, чому не надаєте можливість виступити, пояснити позицію комітету голові комітету? Адже цей законопроект, він точно не відповідає рішенню Конституційного Суду стосовно аналогічного закону, який ви прийняли. Цей закон не відповідає вимогам Венеційської комісії. Послухайте, та це не закон про чесний і справедливий суд. Ви знаєте, про що це? Ви намагаєтесь як монобільшість протягнути закон про можливості контролю за добором суддів та безперешкодного контролю за всією судовою системою – ось про що цей законопроект. Колеги, ми не можемо з вами підтримувати такі забаганки влади. Це точно не те, для чого нас делегував український народ до цього парламенту. Прошу підтримати мою поправку. Дякую. Дякую. Ставлю на голосування правку номер 20 народного депутата Пузійчука. Комітет не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-72 Рішення не прийнято. 21 правка, Власенко. Дякую, пане Голово. На жаль, вчергове слід констатувати, що зазначений законопроект не відповідає ані українській Конституції, ані висновкам Венеційської комісії, що би тут вам хто не розповідав. Насправді щодо цього законопроекту абсолютно чітко висловився президент Венеційської комісії Джанні Букіккіо, я цитую: "На жаль, Закон 3711-д в тому вигляді, що схвалений до другого читання, не відповідає рекомендаціям Венеційської комісії. Ми його не підтримуємо". І те, що зараз роздали народним депутатам папірці, на яких написано, що треба лише три правки там підтримати і все буде добре, це абсолютна неправда, маніпуляція, я би сказав, брехня. Цим законопроектом надаються додаткові повноваження Вищій раді правосуддя. Зокрема, надається можливість, щоб Вища рада правосуддя визначала кількість суддів у судах замість судової адміністрації. Це повністю протирічить, зокрема, 52 пункту рекомендацій Венеційської комісії, а відтак прошу не підтримувати це. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 21 правку. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати.

За-77 Рішення не прийнято. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Ми за суддівську реформу, але чи таким чином? Дуже погано, що в ці дні відзначення 25-ї річниці з дня прийняття української Конституції монобільшість пішла таким шляхом, розглядаючи цей законопроект. Ми своєю правкою з Сергієм Соболєвим пропонуємо, що кількість суддів, крім Верховного Суду України, визначає Державна судова адміністрація за погодженням з Вищою радою правосуддя з урахуванням судового навантаження та в межах видатків, визначених казначейством України відносно бюджету. Шановні колеги, ще раз про суддівську реформу. ухвалення цього… чи розгляд цього законопроекту є результатом турборежиму, коли в 19-му році таким самим чином практично ліквідували Верховний Суд України. Нині пожинаємо… Ставлю на голосування 24 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-77 Рішення не прийнято. Фролов. Не наполягає. Пузійчук, 27 правка. Дякую, шановний головуючий. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Звертаюся в черговий раз до голови комітету. Поясніть, будь ласка, от чому ви проти збереження чинного порядку визначення кількості суддів у суді Державною судовою адміністрацією за погодженням з Вищою радою правосуддя? Саме Державна судова адміністрація забезпечує належні умови діяльності судів, вивчає практику організації діяльності судів, кадрові потреби. Організаційні питання роботи судової системи віднесені до повноважень Державної судової адміністрації, а не Вищої ради правосуддя. Ну, дайте фахову відповідь, чому ви так викривляєте всупереч Конституції цей законопроект? Дякую. Ставлю на голосування 27 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-77 Рішення не прийнято. 28 правка, Власенко. 10:38:43 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановний пане Голово. Я знову повертаюсь до позиції президента Венеційської комісії Джанні Букіккіо, який зазначив, що підготовлені Верховною Радою зміни до Закону "Про судоустрій і статус суддів" у разі їхнього ухвалення вб'ють судову реформу. Це по-перше. По-друге, 52 пункт висновку Венеційської комісії говорить про те, що закон повинен обмежуватись лише відновленням роботи ВККС, жодних нових повноважень ВРП надаватись не повинно. Це цитата. На жаль, закон не відповідає цій позиції і висновку Венеційської комісії. Натомість нам пропонують абсолютно нелогічні, абсолютно незаконні і неконституційні перетворення, пов'язані в тому числі із передачею нових повноважень до Вищої ради правосуддя, які їй не властиві згідно з українською Конституцією. Ви вчора святкували День Конституції, розповідаючи, як ви її поважаєте, але цей закон не відповідає цілій низці статей української Конституції. Тому є пропозиція і прохання... Ставлю на голосування 51 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

Соболєв, "Батьківщина". Шановні колеги, це, до речі, правки, які повинні врегулювати ключове питання: так який орган далі буде регулювати фактично і давати поради, виходячи із бюджетного фінансування, виходячи з того, скільки справ розглядається у Верховному суді? Це буде все-таки Державна судова адміністрація чи це буде регулюватися безпосередньо органом, якому не притаманні ці функції? Я маю на увазі фактично Вищу раду правосуддя. Цілий ряд правок саме на це і направлені, щоб Вища судова адміністрація фактично визначала ключові параметри, а вже Вища рада правосуддя реалізовувала їх. Логіка абсолютна. І з цього випливають рекомендації Венеційської комісії. Саме це стало підставою, чому цей закон так і не запрацював, і ми це виправляємо. Тому прохання підтримати в цій частині цю правку, правка номер 30. Ставлю на голосування правку номер 30 Соболєва. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-88 Рішення не прийнято. Наступна правка 31, Наливайченко. Валентин Наливайченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, я наполягаю на цій поправці, і поясню всім громадянам України чому. Сьогодні перший день 26-го року чинної української Конституції. І всі 26-й рік громадяни України чекаємо і вимагаємо чесних, незалежних судів. Шановні друзі, де здійснюється правосуддя? Згідно з нашою Конституцією виключно в судах. А де ми хочемо бачити справедливість? Так само в наших українських судах. Не в британських, не в новозеландських, а в Україні. Тому ми і хочемо захистити, щоб у Верховному Суді працювали люди, які, по-перше, мають фах; по-друге, поважаються в суддівському середовищі; і третє - були незалежними і самостійними в здійсненні правосуддя в Україні. Прошу врахувати мою правку. Дякую. Ставлю на голосування 31 правку Наливайченка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-84 Рішення не прийнято. Наступна правка. Пузійчук, 34-а. Дякую, шановний головуючий. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Колеги, ви знаєте, ви намагаєтесь виправити свої помилки, які ви зробили у жовтні 2019 року, знову створюючи помилки. Ну, як можна помилки виправляти помилками? Дозвольте, закони потрібно виправляти фахово, правильно, у законний спосіб. А це не про цей законопроект. Невже не можна цей законопроект повернути на повторне друге читання, його опрацювати, самих представників Державної судової адміністрації, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, експертів і напрацювати той законопроект, який дійсно призведе до довгоочікуваної судової реформи? А мою поправку прошу підтримати. Дякую. Ставлю на голосування 34 правку Пузійчука. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-80 Рішення не прийнято. Наступна правка 36. Пузійчук. Дякую. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Колеги, ще раз, цей законопроект потребує суттєвого доопрацювання. Повинні буту усунуті всі недолугості та "хотєлки" монобільшості, як це не звучить. Не можна приймати законопроекти, які суперечать Конституції України, які суперечать висновкам Венеціанської комісії. Послухайте, ви будете знову ходити по колу і блокувати реальну судову реформу. Знову буде подання до Конституційного Суду. Можна очікувати, що буде таке ж саме рішення Конституційного Суду, тому що воно стосується тих норм, які вже були вами прийняті в жовтні 2019 року. Але українські громадяни не можуть 30 років отримати, дійсно, справедливий, чесний суд, який буде захищати їхні інтереси. Давайте разом підготуємо правильний, дієвий закон. Дякую. Ставлю на голосування правку 49 Власенка, комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-94 Рішення не прийнято. Наступна поправка 201, Пузійчук. Дякую. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Шановні громадяни, зверніть увагу, ті законопроекти, де порушують ваші конституційні права, приймаються в такий спосіб: без будь-яких коментарів, без будь-якого обговорення. Фактично монобільшість в черговий раз намагається протягнути свої "хотєлки" для того, щоб підпорядкувати собі всю судову систему. Йде не реформа, а відбувається знищення і підпорядкування монобільшості судової системи. Скажіть, хто в цій країні після таких законів може розраховувати на чесний і справедливий суд, на захист своїх інтересів? Це не направлено на забезпечення ваших прав і свобод. Тому прошу відправити цей законопроект на повторне друге читання, а мою поправку підтримати. Дякую. Ставлю на голосування 38 поправку народного депутата Пузійчука. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-80 Рішення не прийнято. Наступна поправка 40. Власенко, будь ласка. Дякую, шановний пане головуючий. Я ще раз хочу підкреслити, що лише вчора всі пафосно відзначали День Конституції, а сьогодні приймається закон, який цій Конституції прямо протирічить, про що, до речі, дуже обережно, але написала Венеційська комісія в частині того, що представники іноземних організацій впливають на формування суддівської гілки влади в Україні. Я хочу нагадати, що в нас іноземці сидяться в наглядовій раді НАК "Нафтогазу". Що, від цього зменшились тарифи? Ні. У нас іноземці сидять в наглядовій раді Укрзалізниці. Що, від цього стало краще? Ні. У нас іноземці сидять в наглядовій раді і керують Укрпоштою. Що, від цього вона почала краще працювати? Ні. У нас іноземці обирали керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Національного антикорупційного бюро. Ми що, вже подолали корупцію? Ні, нічого не змінилось. І нам далі пропонують, щоб це продовжувало відбуватись. Це не відповідає 1 статті української Конституції і висновку Венеційської комісії. Прошу це не підтримувати. Дякую. Ставлю на голосування 40 поправку народного депутата Власенка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-79 Рішення не прийнято. Наступна поправка 41, Соболєв. Будь ласка. Моя поправка стосується фактично ключових положень статті 31, які пропонується виключити, оскільки, на наш погляд, вони абсолютно протирічать логіці, хто повинен встановлювати ключовий порядок і яким чином це буде відбуватися. Ми наполягаємо на тому, що це все-таки повинно бути в обов'язковому порядку визначено органом, який має ці функціональні повноваження. А фактично так, як це записано зараз в цій редакції, ми віддаємо політичному органу визначення того, яким чином будуть відбуватися ключові параметри фінансування, кількісного складу. Це ми передали повноваженнями, і закон, і Конституція це визначає саме за судовою адміністрацією. У мене прохання, цей пункт статті 31 четверту частину виключити. Дякую. Ставлю на голосування 41 поправку народного депутата Соболєва, Цимбалюка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-78 Рішення не прийнято. Наступна поправка Дякую, шановний головуючий. Шановні колеги, моя поправка 42 стосується того, що органом, який забезпечує організаційне і фінансове забезпечення діяльності судової влади, є Державна судова адміністрація. Внесення запропонованих проектом змін нівелює значення Державної судової адміністрації як елемент реструктурованої системи органів державної влади, що забезпечує функціонування суддів в Україні. Адже, по суті, Вища рада правосуддя перебирає на себе частину функцій, відводячи Державній судовій адміністрації другорядну роль. Тому моя пропозиція підтримати цю поправку і не віддавати Вищій раді правосуддя ті повноваження, які їй не властиві. Якщо у нас створена Державна судова адміністрація, нехай вона виконує повністю свій функціонал і справляється з тими задачами, які передбачені законом. Прошу підтримати поправку. Ставлю на голосування 42 поправку народних депутатів Тимошенко і Крулька. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися і голосувати.

Давайте далі жати кнопки за антиконституційний закон. Мені, знаєте, нинішня ситуація повністю… у мене таке враження дежавю, ця ситуація повністю нагадує мені, як приймався в цій залі в жовтні-листопаді 19-го року законопроект 1008 про так звану судову реформу. Розумієте, так само стояв на трибуні мовчки тодішнє керівництво комітету, деколи коментуючи, не зовсім долуго, але коментуючи. Ми так само із опозиції говорили якісь поправки, говорили, що це неконституційно. Нам казали: ні, ми так розуміємо верховенство право, це таке у нас життя, це так все буде добре. Повне дежавю, колеги. І я переконаний, що через якийсь період часу, коли буде розблокована робота Конституційного Суду, яку ви заблокували лише для того, щоб не визначити очевидно неконституційним Закон про землю, цей закон також буде визнано неконституційним. А відтак прошу підтримати поправку… Ставлю на голосування 43 поправку народного депутата Власенка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-82 Рішення не прийнято. Наступна поправка 44-а, Німченко, Шуфрич. Хто буде?

Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний український народе, через 2 роки теперішня влада зрозуміла, що потрібно проводити суддівську реформу. Але чи таким чином? Однозначно ні. І суддівська гілка влади згідно Конституції має функціонувати незалежно, в ній створена Державна адміністрація, суддівська адміністрація. Які в неї сьогодні повноваження? Згідно цим проектом вона позбавляється будь-яких функцій, які наділені вже діючими законами. Ми з Сергієм Соболєвим 45 правкою саме пропонуємо внормувати діяльність суддівської адміністрації, яка має повноваження визначати кількість фінансування стосовно державного бюджету і контролювати діяльність судів згідно… Ставлю на голосування 45 поправку народних депутатів Соболєва та Цимбалюка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-80 Рішення не прийнято. Наступна поправка 49-а, Власенко. Будь ласка. Дякую, пане головуючий. Я вчергове всіх вітаю з Днем Конституції і нагадую про те, що неможливо, не можна, не треба голосувати за закони, які є сумнівними з точки зору української української Конституції. Я ще раз підкреслюю, це не позиція Сергія Власенка лише, ця позиція прослідковується і у висновку Венеційської комісії, яка говорить про те, що так званий міжнародний компонент є сумнівним з точки зору української Конституції і може бути лише дуже і дуже тимчасовим, оскільки це є зазіхання на державний суверенітет. Якщо ми себе поважаємо, то ми знайдемо на 40-мільйонну країну шестеро людей до складу комісії, які оберуть ВККС і ВРП. Якщо вам треба прізвища, я назву вам прізвища незалежних людей, які не залежать від політичних сил, які мають достатній життєвий і професійний досвід і можуть бути можуть бути тими, кому довірить українське суспільство, на відміну від нікому невідомих міжнародних експертів, які вже себе… Веде Ставлю на голосування правку 110, Демченко. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

Шановні колеги, у мене таке відчуття, що правки, які ми робили, коли це рішення ухвалювалося ще тоді до визначення і Конституційного Суду, і коли це рішення фактично було не підтримано Венеційською комісією, яке голосував зал, от фактично нічого не змінилося. Велике прохання, прислухайтеся до тих, хто пережив вже шосту судову реформу, всі, з яких провалилися, чергова спроба наступати на ті самі граблі ні до чого доброго не приведе. У нас прохання: нам треба чітко встановити, який орган безпосередньо відповідає функціонально за які позиції. Якщо судова державна адміністрація це орган, який регулює фінансування, організаційне забезпечення, це природньо, що саме вони і повинні встановлювати ключові параметри. Ставлю на голосування правку номер 50. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-82 Рішення не прийнято. Наступна правка, Князевич. Не наполягає. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, от подивіться, знову ж таки поправка, яка забирає частину функцій і повноважень від Державної судової адміністрації і передаються Вищій раді правосуддя. На наше переконання, є спеціально створений державний орган, який здійснює організаційне і фінансове забезпечення діяльності органів судової влади. Очевидно, що Державна судова адміністрація, яка по закону є таким органом, вона і повинна забезпечувати ті функції, які передбачені законом. Ми не вважаємо, що можливість передання

відповідно до закону. Ось, чого вимагають люди. Тому ми проти цієї псевдореформи, тут нічого… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 51 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-79 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка Ткаченка. Не наполягає. Німченко. Не наполягає. Власенко, 68 правка. Дякую, пане Голово. Поки ми зараз… до речі, з Днем Конституції вас також і всіх, і закликаю не голосувати за неконституційні закони. Поки ми зараз голосуємо наші поправки, з'явилась новина про те, що без будь-яких конкурсних процедур наглядова рада Укрпошти, яка складається з іноземних громадян, в тому числі з іноземних громадян, продовжила контракт керівнику Укрпошти, який теж є громадянином Сполучених Штатів Америки, ще на 2 роки. У нас що, Укрпошта працює абсолютно суперкласно, всі громадяни мають можливість без черг, без будь-яких проблем здійснити все, що вони хочуть за допомогою Укрпошти, зокрема отримати пенсію чи сплатити за комунальні тарифи? Ні. Тобто просто нам мантру про нові обличчя, яка себе повністю вичерпала, зараз підміняють мантрою про іноземців. Але, я ще раз підкреслюю, це, по-перше, не відповідає висновку Венеційської комісії, а, по-друге, є прямим порушенням статті 1 Конституції України, яка говорить про те, що Україна є суверенною державою. Тому прошу не підтримувати це, а підтримати правку 68. Ставлю на голосування правку 68. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-82 Рішення не прийнято. Наступна правка Наливайченка, 70 правка. Валентин Наливайченко, фракція "Батьківщина". Шановні громадяни України, я наполягаю на цій поправці для того, щоб ви всі нарешті побачили в себе суддів у ваших судах у районах, у селах, у містах. Зараз, вдумайтесь, за останні роки з 8 тисяч суддів, які мають захищати вас, мають захищати ваші права, 2 тисячі вакансій, 2 тисячі людей відсутні, немає 2 тисяч суддів, а ви є, а життя у вас є кожний день. Коли нарешті зміниться ситуація? "Батьківщина" пропонує професійний вихід: зробити і наповнити від Вищої кваліфікаційної комісії суддів можливості призначати вам у суди фахівців, призначати вам у суди людей, які мають досвід і яких знаєте і поважаєте ви. Ось на чому ми наполягаємо. Це і є реформа правосуддя, бо вона належить вам, вона спрямована до вас, шановні громадяни. Ставлю на голосування 93 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-81 Рішення не прийнято. 69 правка, Макаров. Але вона врахована редакційно, тому на ній не зупинялися. Я хотів би подякувати, що хоч редакційно врахували мою правку. Але окремо мова йде про те, що…

Тобто щоб не було такого, що судді заповнили всю Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Ми, мабуть, маємо забезпечити представництво юристів, фахівців інших правничих професій. Я абсолютно переконаний, що така робота, об'єднана, із суддями і фахівцями інших юридичних професій приведе до більшого, більш об'єктивного результату при доборі суддів і при проведенні кваліфікаційного оцінювання. Дякую. Ставлю на голосування 69 правку Макарова. Комітетом не підтримана, була врахована редакційно. Автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю на голосування пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати. За-104 Рішення не прийнято, правка залишається врахована редакційно.

виконував повноваження голови Вищого господарського суду 2 роки, коли в нього закінчилися повноваження судді. Оце щось таке ви пропонуєте фактично зараз. Ну, як це? У людини закінчились повноваження, а вона 6 місяців далі виконує повноваження представника Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Ну, вдумайтесь, як таке може бути, її ніхто не обирав на новий термін. Ну, хоча б зробіть запис, який приблизно відповідає загальним кваліфікаційним вимогам: 2 місяці. В цьому і полягає моя пропозиція. Ну, не може особа 6 місяців, ніким не обрана, не призначена, далі виконувати такі відповідальні повноваження. На що ми штовхаємо країну? Хто далі буде відповідати за неправосудні рішення? Ставлю на голосування правку номер 80 Соболєва. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-82 Рішення не прийнято. Кулініч. Не наполягає. Соболєв, 88 правка.

ми пропонуємо затверджувати за погодженням з Вищою радою правосуддя форму і зміст заяви про участь в доборі кандидатів на посади суддів. Фактично в тій редакції, яка зараз є, це фактично повноваження безпосередньо Вищої кваліфікаційної комісії суддів. І це знову підміняє конституційні принципи того, яким чином це визначено було при конституційній реформі, записаній в Конституції, а не в цих безпосередніх поправках, змінах, які відбуваються кожні 2-3 роки. Саме тому я переконаний, що якщо ми не вносимо цю правку, це рішення буде скасоване Конституційним Судом як таке, яке не відповідає Конституції. Прошу врахувати... Ставлю на голосування 88 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

Відповідно до Закону України "Про Вищу раду правосуддя" Вища рада правосуддя є колегіальним, незалежним органом державної влади і суддівського врядування, який діє для забезпечення незалежності судової влади, доброчесного ,високопрофесійного корпусу суддів і додержання норм Конституції і законів, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів. Враховуючи цю норму Закону "Про Вищу раду правосуддя", моя поправка стосується того, щоб Вища кваліфікаційна комісія суддів погоджувала з Вищою радою правосуддя всі ті питання, які стосуються порядку відбору суддів. Саме тому в пункті… пропонується викласти нову редакцію, відповідно до якої погодження з Вищою радою правосуддя, яке стосується питання добору суддів. Будь ласка, підтримайте мою поправку. Дякую. Ставлю на голосування 89 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-79 Рішення не прийнято. Наступна правка. Соболєв, 93-я. якщо ви не підтримали поправку Івана Крулька, яка абсолютно логічна, вам зацитували норму закону діючого, ви її не змінюєте, яким чином ви потім врегулюєте абсолютно різні читання законів, які діють в той же час? Хто буде встановлювати, яка норма коли діє? Аналогічна моя правка. Обов'язково такі рішення, як Регламент, повинні погоджуватися з Вищою радою правосуддя. Без цього ми порушимо закон, який визначає повноваження Вищої ради правосуддя і повноваження Вищою кваліфікаційної комісії суддів. Або закон тоді змінюйте. Ну, не можуть існувати паралельно дві норми, які відносяться до тіла різних законів! У мене прохання підтримати мою правку. Дякую. Ставлю на голосування 89 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

Іван Крулько, фракція "Батьківщина". От у мене деколи виникає запитання: а для чого нам друге читання, якщо ми як депутати, які обговорюємо і йдемо чітко по поправках, а доповідач на трибуні не коментує жодну поправку депутатів? Слухайте, може ж бути якась позиція, може, ми щось не так говоримо? Тому що насправді, якщо ми кажемо про судову реформу, то вона мусить бути в першу чергу логічною. Якщо ми дивимося той законопроект, то, з одного боку, забирають повноваження у Державної судової адміністрації і передають у ВРП, а, з іншого боку, те, що належить по закону до Вищої ради правосуддя, це забирають від неї і це тепер буде навіть без погодження з ВРП робити самостійну Вищу кваліфкомісію суддів. Ніяких систем стримувань і противаг, ніяких балансів влад, повне йде розбалансування. Саме тому я хочу сказати, що ніякої реальної судової реформи цими законами не відбудеться. Мова йде про одне: як взяти контроль над судовою гілкою влади і щоб далі телефонне право вирішувало які мають бути рішення. І ми як "Батьківщина" проти такого підходу. Ставлю на голосування 94 поправку. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-117 Рішення не прийнято. Наступна правка

пропонується, щоб були люди, які не мають повної юридичної освіти? Тобто згідно з запропонованим текстом нам говорять про те, щоб бакалаври мали можливість ставати членами ВККС. Я розумію, що в провладній фракції є і кандидати наук, які пропонують, щоб у Кримінальний кодекс внесли політико-правові рішення Президента. Але уявіть собі, що бакалаври такі будуть, знаєте, обирати потім суддів, їх переводити і так далі. Додайте слово "повна юридична освіта", тобто люди з магістратурою повинні бути як мінімум, які мають відповідний стаж роботи в галузі права і в судах, право бути членами ВККС. Тут логіки немає жодної, це абсолютно технічна, безглузда помилка, яку просто недогледіли, а потім через два місяці будуть виправляти, вносячи зміни до цього закону. А потім через півтора року цей закон буде визнано неконституційним Конституційним Судом...

За-66 Рішення не прийнято. Наступна поправка 197, Макаров.

суддів має мати стаж 15 років роботи професійної діяльності. дати отримання адвокатського свідоцтва, наприклад, чи статусу судді додати 15 років, у нас виходить, що всі члени Вищої Моя поправка полягає в тому, два варіанти є. Я дві хвилини буду говорити з цього приводу. Зараз ми можемо проголосувати про те, щоб вимога до цього стажу була змінена до 12 років. Я пропоную це проголосувати, і ми дамо можливість молодим прогресивним суддям також взяти... ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 105 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. 11:15:49 За-104 Рішення не прийнято. Наступна правка 106, Макаров. Я переконаний, що ця поправка не була підтримана тільки тому, що наступна йде поправка, яка пропонує знизити стаж, юридичний стаж до 10 років для кандидатів в Вищу Якщо порахувати, якого віку будуть такі кандидати, у нас виходить, що це кандидати з 37 років можуть претендувати на таку таку посаду. Я переконаний, що в залі знаходиться 40 відсотків людей зараз, які не мають ще 37 років і вони прекрасно виконують функцію депутатів. Я думаю, що ми можемо собі дозволити знизити стаж юридичної роботи до 10 років, і таким чином молоді прогресивні юристи і судді змогли би взяти участь у конкурсі, а конкурсна комісія визначала би, чи достойний він, чи недостойний. Оцей 15-річний стаж – це одна з форм ейджизму, де ми не допустимо людей менше 40 років до роботи в… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 106 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

За-112 Рішення не прийнято. Наступна правка 107, Юрчишин. Я.Р. Шановні колеги, спочатку хотів би приєднатися до подяки до роботи комітету, бо насправді законопроект став набагато кращим, ніж всі попередні версії, які ми бачили. Є кілька критичних речей, про які би хотілося сказати, і зокрема про те, що вже говорив колега Макаров, про, скажімо так,

Чому? Тому що, чим вужчу ми робимо можливість подаватись на конкурс, тим ми зменшуємо вибірку і маємо гірший варіант. Якби такі обмеження були на виборах народних депутатів, десь третина фракції монобільшості банально би не попала в парламент. Тому моя пропозиція не бавитися в ейджизм і таки поставити вимогу 10 років юридичного стажу. Голосуйте за себе. Дякую. Ставлю на голосування правку номер 112, комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

Дякую, пане Голово. Шановні колеги, я хотів звернути увагу, що деякі питання повторюються декілька разів. Тим паче, що питання повторюються з різних сторін декількома фракціями. Фракція БЮТ, фракція "Голос", а тепер і я, представник фракції "Слуга народу", вказую на те, що в відповідному законопроекті ми маємо зазначити, що вимога до майбутніх членів кваліфкомісії щодо повної вищої юридичної освіти не є дещо незрозумілою. Колеги, я вважаю, що вимога щодо моральних якостей відповідних майбутніх членів Вищої

Ставлю на голосування 111 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-129 Рішення не прийнято. Наступна правка. Соболєв, 111-а. Цимбалюк, 111 правка. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановні колеги, складається враження, що закон уже майже ухвалений і наші суттєві фахові поправки ніхто не бере до уваги.

який володіє державною мовою, має повну вищу юридичну освіту та стаж професійної діяльності у сфері права не менше 15 років,

політичної нейтральності, не може належати до політичних партій, професійних спілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності". Підтримайте цю правку...

За-93 Рішення не прийнято. Наступна правка 112-а, Крулько. 11:22:09 КРУЛЬКО І.І. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановний Дмитро Олександрович, я до вас як до головуючого, послухайте, що зараз змінюють в законі. В діючій нормі закону кандидат на посаду Вищої кваліфікаційної комісії суддів повинен мати повну вищу освіту юридичну – повну. Зараз слово "повну" намагаються прибрати. Таким чином, за логікою авторів цього закону, ступенем молодший бакалавр можна стати членом Вищої кваліфкомісії суддів. Слухайте, до чого ми докотимося? Ну, ладно вже, люди вже зрозуміли, що депутатів можна обирати і без освіти, без будь-якої, аби тільки школу закінчив, можна записувати доповнити одне слово:

Шановні колеги, в цьому законі на початку є визначення терміну "вища юридична освіта" для цілей цього закону, де передбачено саме те, що ви намагаєтесь тут внести в цю статтю. Тобто немає потреби. Комітет в цьому розбирався. Не може бути бакалавр членом Вищої Дякую. Ставлю на голосування правку номер 112, комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-94 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка. Кабаченко, 113-а. Андрій Євгенович, невже ви вважаєте, що ступеня бакалавра при перезавантаженні ВККС достатньо для нових членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів? керуючись статтею 120 Регламенту Верховної Ради України, я вас прошу надати дуже чітке пояснення, чому саме цим законопроектом пропонується виключити необхідний критерій мати вищу юридичну освіту та, на думку ініціаторів цього законопроекту, саме неповна вища юридична освіта також підійде для членів ВККС? Якщо ви погоджуєтесь, що цим законопроектом передбачена саме повна освіта то тоді, будь ласка, змініть слово "неповна" на "повна". І тоді до вас не буде жодних запитань. Я дуже вас прошу надати відповідь на моє питання. Дякую. Нове актуальне питання, тому обов'язкова відповідь комітету. Позиція комітету. Андрій, повторіть, будь ласка, минулий свій виступ. По-перше, діюча редакція закону не змінюється в цій частині. Там також є фраза "має юридичну освіту". Сам закон на початку, там, де визначаються поняття, передбачає, що таке є вища юридична освіта для цілей цього закону. Тобто бакалавр, ще раз, не може бути членом ВККСУ. Дякую. Ставлю на голосування правку 113 Кабаченка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-91 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка

От і все пояснення, розумієте. За логікою пана голови комітету, повна юридична освіта – це юридична освіта. Ви розумієте, це повний колапс і шизофренія. Замість того, щоб зробити просто і поставити всюди слово "повна" перед юридичною освітою, нам розповідають якусь якусь юридичну абракадабру і пояснюють, чому цей закон протирічить Закону про юридичну освіту. Але нам тут розповідали, знаєте, про молодих прогресивних можливих членів ВККС. Я хочу нагадати, що у нас тут півзалу молодих прогресивних кандидатів юридичних наук, які вносять закон про політико-правові рішення Президента до Кримінального кодексу України. Тому те, що старші люди з досвідом зможуть бути членами ВККС, це нормально. Але я ще раз... Я пропоную в своїй правці поставити, що члени ВККС не можуть бути депутатами і не можуть суміщати свою посаду з іншими посадами. Я не розумію, чому це не підтримано. Ставлю на голосування 152 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-84 Рішення не прийнято. 523 правка, Власенко. Дякую, шановний пане Голово. На жаль, весь закон написаний в такий спосіб, я ще раз підкреслюю, що виникають абсолютно обґрунтовані сумніви в конституційності цього законопроекту. І, на жаль, я щиро переконаний, я би цього не хотів, але я в цьому переконаний, що так буде, що через якийсь час Конституційний Суд визнає цей закон неконституційним так само, як було визнано неконституційним Закон 1008. Після того, як припиняться атаки влади на Конституційний Суд, після того, як "Батьківщина" звернулася до цього суду з проханням визнати неконституційним Закон про ринок землі, як тільки ці атаки на Конституційний Суд закінчаться, як тільки Конституційний Суд зможе приймати рішення, я переконаний, що аналогічні законопроекти, так само, як і законопроект 1008, будуть визнані неконституційними, тому що низка положень цього законопроекту є очевидно сумнівною з конституційної точки зору. А відтак прошу законопроект не підтримувати, а мою поправку 120 підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 120 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. 11:29:08 За-85 Рішення не прийнято. Соболєв, 123 правка. Шановні колеги, от мені не зрозуміла логіка. Якщо ви переконані в тому, що рівень освіти повинен бути належним, то чому тоді ви відхиляєте всі правки, які стосуються безпосередньо статті закону, яка визначає кваліфікаційні вимоги даних осіб? Те, що потім може бути змінена стаття про загальні записи, що таке вища юридична освіта, спеціалізована вища юридична освіта, це ж змінить взагалі суть цілого ряду законів. А в цій частині ми не можемо з цим бавитись, бо в руках цих осіб буде доля майбутньої суддівської влади. І саме тому всі попередні правки - це були правки, чітке визначення того, які кваліфікаційні вимоги повинні бути до відповідної особи. І чому це не вноситься, нам не зрозуміло. Ставиться на голосування 123 поправка народних депутатів Соболєва і Цимбалюка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-84 Рішення не прийнято. Наступна поправка 124. Крулько, будь ласка. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Ну, от дивіться, яку плутаницю пропонують в законодавство українське вводити. Для кожного закону, за логікою авторів, має бути свій понятійний апарат. Тобто вища юридична освіта для цілей цього закону – це одне, для цілей Закону "Про освіту" – це інше, для цілей іншого якогось закону - це ще буде третє, для цілей спеціалізованих освіт - це буде ще четверте. Послухайте, ми так можемо дійти до повного маразму. Має бути одне розуміння. Якщо людина має повну вищу юридичну освіту, то ця повна юридична освіта включає ступінь спеціаліста або магістра, так, як є це за Законом "Про вищу Якщо це мова йде про цей закон, спеціальний, так давайте вже слідувати спеціальному Закону "Про вищу освіту", який і передбачає, що означає повна вища освіта. І я вважаю, що ми такими речами гратися не повинні. А ця поправка 124-а, я прошу лишити стару редакцію закону… Ставлю на голосування 124 поправку народного депутата Тимошенко і Крулько. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-82 Рішення не прийнято. Наступна поправка 125, народний депутат Власенко Сергій Володимирович. Будь ласка. Дякую, шановний пане головуючий. Вітаю всіх вчергове з Днем Конституції. Закликаю не голосувати за сумнівні з конституційної точки зору закони, в тому числі і за законопроект, який зараз розглядається. Ще раз підкреслюю, на жаль, все це мені нагадує процедуру прийняття законопроекту 1008, який потім став Законом 193, яким влада робила спробу почати здійснювати контроль над судовою системою, починаючи з Верховного Суду України, що в подальшому призвело до абсолютно нищівного висновку Венеційської комісії і, як наслідок цього, визнання цього закону неконституційним. Ми отримаємо все те саме. Зараз відбувається все те саме. І мені дуже цікаво, що будуть говорити всі ті самі доповідачі з тих самих трибун через 2 роки, коли цей закон буде визнано неконституційним, і вчергове нам будуть розповідати, що це проблема Конституційного Суду, а не проблема недолугої законотворчості, яка здійснюється на сьогоднішній день монобільшістю. А відтак я ще раз закликаю підтримати поправку 125. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування поправку номер 125 народного депутата Власенка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-85 Рішення не прийнято. Наступна поправка 128. Соболєв або Цимбалюк. Я перепрошую, перепрошую, я перепрошую, бачу. 127-а, Юрчишин, будь ласка. Я.Р. Шановні колеги, дуже важлива і нетехнічна поправка. Справа в тому, що однією з найкритичніших точок, власне, провалу судової реформи – це робота Вищої ради правосуддя. Це зазначили не лише ми, це зазначила і Венеційська комісія. І ми зараз робимо дивну ситуацію, коли ми цілком логічно забороняємо попередньому, дискредитованому, складу складу ВККС і Вищої ради юстиції приймати участь у конкурсі, в той же час дозволяємо таким діячам, як Гречківський, Маловацький, фігурантам "плівок Вовка", який зараз є у Вищій раді правосуддя, прийняти участь у цьому конкурсі і знову-таки займатися відбором суддів. Я вас дуже прошу додати, що члени, діючі члени чи минулі члени Вищої ради правосуддя теж не мають права брати участі в цьому конкурсі. Підтримайте, будь ласка, цю правку. Конкурс має бути на якість. Дякую. Ставлю на голосування 127 поправку народних депутатів Юрчишина та Устінової. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. Рішення не прийнято. Наступна поправка 128, Соболєв, Цимбалюк. Хто буде? Соболєв Сергій Владиславович, будь ласка. Шановні колеги, мене завжди дивують люди, які судять по інших, виходячи з того, хто які посади обіймав. Ну, давайте за цією логікою перекреслимо всі 30 років держави: ті, хто обіймав будь-які посади в цій державі, не мають права їх обіймати. Тільки це повинно стосуватися і нинішнього складу Верховної Ради, і нинішнього Кабінету Міністрів, нинішнього складу президентського оточення. Чим це відрізняється? Яке ви маєте право, порушуючи Конституцію, вносити правки, які забороняють людям, професійні їх ознаки підміняють тим, чи працювали, чи не працювали? Якщо у вас є конкретні претензії, якщо це стосувалося диктаторського режиму, будь ласка, вносьте це, ніяких питань немає. Але як ви перекреслюєте досвід людей, які можуть далі… Ставлю на голосування 180 поправку народного депутата Власенка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-84 Рішення не прийнято. Наступна поправка 212, Власенко, будь ласка. Дякую, шановний пане головуючий. Шановні громадяни України, чому Україна потребує, щоб з'явилося правосуддя як незалежна діяльність держави? Тому що ви цього потребуєте. Чому "Батьківщина" так б'ється за кожну свою поправку? Тому що ми вимагаємо, щоб справедливість почала діяти. Так ми розуміємо правосуддя, саме так: не для чиновників, не для багатіїв, навіть не для депутатів, нас тут в залі, а для вас, для людей. Тут і зараз дайте справедливість, тут і зараз дайте чесні суди, дайте гідність людям, передбачте оновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя.

Кабаченко Володимир, фракція "Батьківщина". Андрій Євгенович, знову ж таки, керуючись статтею 120 Регламенту Верховної Ради України, дуже вас прошу надати пояснення стосовно наступного питання. Наразі законопроектом встановлено, що не можуть бути членами ВККС особи, які були членами ВККС та Вищої ради юстиції. Я ж пропоную, щоб до цього переліку, окрім ВККС та ВРЮ, ВРЮ, додати ще ВРП, членів Вищої ради правосуддя. Бо наразі є потенційна можливість конфлікту інтересів у разі, якщо особа, яка є членом ВРП, стане членом ВККС. Тобто ця поправка націлена на те, щоб вдосконалити перелік осіб, які не можуть бути членами ВККС. Дуже прошу надати пояснення стосовно того, чому ви відхилили мою поправку? Дякую. Ставлю на голосування 134 правку. Прошу визначатись та голосувати. За-84 Рішення не прийнято. 523 правка, Власенко. Дякую, шановний пане головуючий. Насправді дуже цікаво чути критику про те, що хтось десь не може бути, від людей, які працювали у попередніх урядах заступниками міністрів, дуже цікаво, і проводили те, що зараз називається геноцидом українського народу або реформами "доктора смерть". Але, повертаючись до своєї поправки, на жаль, законопроект заповнений дуже великою кількістю дуже суб'єктивних критеріїв, які застосовуються до людей. Тобто є багато речей, які носять суб'єктивний характер, які будуть абсолютно точно використовуватися для того, щоб неугодних кандидатів просто знімати з з конкурсу. Я переконаний, що про це знає пан голова комітету, який на своїй шкурі відчув таку історію і розуміє, що всі ці критерії є абсолютно штучними і абсолютно незрозумілими. Тому я пропоную прибрати певні суб'єктивні критерії із відповідних статей закону. Прошу підтримати поправку… Ставлю на голосування 133-ю. Прошу визначатись та голосувати.

Давайте чесно один одному скажемо, що конкурси в такому вигляді, як вони є, на жаль, не виконують тої функції, яка закладалась в низку законопроектів, і приймалася ця процедура для того, щоб забезпечити добір найбільш професійних, найбільш чесних, найбільш порядних представників до відповідних органів. Я просто хочу нагадати всім конкурсну комісію по САП, я хочу всім нагадати інші комісії, які створювались, і говорили, що там будуть люди із беззаперечною репутацією, беззаперечними моральними якостями і так далі, і так далі. Але, на жаль, на практиці ми потім по-перше, людей, не зовсім які відповідають цим критеріям у комісіях, і, як наслідок, ми отримуємо потім обраних людей, які не зовсім відповідають тим критеріям, які закладені. Тому, може, є сенс або… Ставлю на голосування 155 правку. Прошу визначатися та голосувати. За-82 Рішення не прийнято. Правка не підтримана.

Буду закликати не голосувати за сумнівні з конституційної точки законопроекти, такий як законопроект 3711-д, який зараза розглядаються. І продовжу свою думку. Так от, можливо, нам є сенс або серйозно переглянути, або відмовитися від конкурсів у такому вигляді, у такому вигляді, я підкреслюю, як вони зараз проводяться. Саме тому, що, на жаль, ідея конкурсів, яка сама по собі є непоганою, на жаль, діями влади дискредитована повністю. Ми зазвичай заздалегідь знаємо прізвище переможця, ми зазвичай заздалегідь розуміємо, де ці процедури фальшуються, ми зазвичай заздалегідь розуміємо, де працює суб'єктивний фактор. Насправді це велика засаднича стратегічна політична дискусія, яка потребує дискусії, а не голосування зеленими або червоними кнопками "за" чи "проти". На жаль, дискусія в цьому залі нікому не потрібна. Всім потрібно прийняти щось... Ставлю на голосування 139 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

Я хочу сказати, що коли монобільшість разом з Офісом Президента останню редакцію погоджувала, то забули запитати у представників інших опозиційних фракцій, груп, а чи будете ви голосувати за таку редакцію. Так от, я вам хочу сказати, що є принципові поправки, на яких ми будемо наполягати. І в разі, якщо ці поправки не будуть прийняті, то голосувати ми за цей законопроект не будемо. І цей законопроект або не буде прийнятий, і повна відповідальність буде лежати саме на монобільшості разом з Офісом Президента, яке працює кулуарно, що на першому читанні, що на другому, або цей законопроект буде відправлений на повторне друге читання. Я пропоную зараз уважно дивитися на ті поправки, які пропонують представники не фракції монобільшості, для того, щоб потім на себе не брати відповідальність за відсутність вчасного нормального добору суддівського корпусу... ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 139 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-97 Рішення не прийнято. Наступна правка Власенка, 143-я. Наступна правка Власенка, 143-я.

Насправді нам треба повертатися до цієї дискусії. Те, що в парламенті немає дискусії з цього питання, це величезна проблема нашого парламентаризму. Хтось згори спускає якісь нам повідомлення, в парламент, я маю на увазі, монобільшість повідомлення сприймає, голосує як завгодно, і нічого ми не робимо. На жаль, я ще раз підкреслюю, не зважаючи на гарну ідею проведення конкурсу, але в такому вигляді, як у нас конкурси проводяться, вони неефективні, вони профанують обрання людей на конкурсних засадах, вони не забезпечують обрання якісних фахових людей, вони лише забезпечують під прикриттям нібито конкурсної процедури можливість обирати тих, кого треба, але при цьому говорити: от дивіться, такий конкурс. жаль, на жаль, я ще раз підкреслюю, дискусії у парламенті нема, але я прошу підтримати… ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Володимирович, не можна побачити депутата, який стоїть за дверима. А, за колоною. Ну, там теж погана історія, там були приклади: за колоною депутати стояли – погано закінчувалося. Ставлю на голосування 147 правку Власенка. Комітетом не підтримано. Прошу визначатися та голосувати. За-83 Рішення не прийнято, правка не врахована. Наливайченко, 149 правка. Дякую, шановний пане Голово. Шановні громадяни України! Зараз, розглядаючи цей законопроект, ми чомусь так замовчуємо, що в Україні і поза межами України є українці, які змогли і стали незалежними і серйозними суддями, яких визнають і поважають навіть в інших державах. Вчора був День народження нашої Конституції і вчора був день народження Богдана Футея видатного українця, який став федеральним суддею в Сполучених Штатах Америки. Ми знаємо і поважаємо цю людину. І ми знаємо і поважаємо систему правосуддя, яку ми хочемо щоб була на нашій землі, з нашими українськими суддями, справді незалежними, справді захищеними, для яких має існувати тільки одне правило: справедливість в дії – це і є правосуддя. Ось чому так важливо, щоб нарешті припинили знищувати суддівську систему, підтримали і дали можливість справжнім українським суддям чинити правосуддя. Ставлю на голосування 149 правку Наливайченка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-88 Рішення не прийнято. Наступна правка, Макаров, 153-я. Ще раз хотів би звернути увагу, що основні питання, які регулюються цим законопроектом, винесені в перехідні питання.

до суддів і не проходить оцінювання. Звертаю увагу, що відбір має відбуватися за участю міжнародних експертів, і звертаю увагу, що голосування цих міжнародних експертів і представників суддівської системи мають здійснюватися відповідно до погодженої кількості 4: 2

За-101 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка. Макаров, 155. На жаль, в цьому законі закладені надмірні повноваження Вищої ради правосуддя, яка не є реформована. В нашій моделі ми пропонували, щоб конкурсна комісія, яка має бути допоміжним органом Вищої ради правосуддя, проводила добір 16 кандидатів в члени Вищої кваліфікаційної комісії, а Вища рада правосуддя затверджувала цей список. В цьому законопроекті передбачено, що комісія подає 32 кандидати. З цих 32 кандидатів Вища рада правосуддя повинна обрати 16. Скажіть мені, будь ласка, за яким критерієм? Хто ці критерії буде затверджувати? Повірте мені, що з 32 кандидатів будуть обрані найгірші. Це буде добір найгірших з кращих. Я пропоную піти по моделі… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 155 правку. Прошу визначатися та голосувати. За-98 Рішення не прийнято. Я пропустив. Пузійчук, 152 правка. Дякую, шановний головуючий. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Колеги, суть моєї поправки заключається в тому, що замість відбору Конкурсною комісією з питань доброчесності кандидатів, які проходять у другий етап конкурсу, я пропоную уповноважити конкурсну комісію надавати висновки Вищій раді правосуддя щодо відповідності або невідповідності кандидата критерію доброчесності. Рішення повинна приймати Вища рада правосуддя, і такий підхід відповідатиме позиції Конституційного Суду України, висловленій у Рішенні № 4/2020 від 11.03.2020 року, щодо недопущення наділення установи, утвореної при конституційному органі, контрольною функцією щодо конституційного органу. Тобто ви створюєте установу, яка буде контролювати конституційний орган, - це нонсенс. Прошу підтримати мою поправку. Дякую. Ставлю на голосування 152 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

Дякую, шановний головуючий. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Дмитро Олександрович, я дуже прошу, щоб все-таки голова комітету пояснив, чому на сьогоднішній день наділяють консультативний орган функціями контролю над конституційною інституцією. Як таке може бути? Тобто можуть бути рекомендації, але не контроль. От поясніть. Дякую.

на доброчесність, професійну етику та професійну компетентність. Після цього вона видає 32 кандидати, а за законом 2 кандидати на одну посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів, найкращих, тільки доброчесних, тільки етичних і тільки тих, які є професійно компетентними. І саме з цих ідеальних кандидатів Вища рада правосуддя приймає остаточне рішення, саме тому, що орган державної влади в Україні може формуватися або народом України, або іншими органами державної влади. Не може сама конкурсна комісія цього робити, але і конкурсна комісія сама не призначає цих членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це саме той запобіжник конституційний, який важливий для того, щоб закон не переходив червоні лінії Конституції. Ставлю на голосування 152 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-81 Рішення не прийнято. Наступна поправка 226. Власенко, Дякую, пане головуючий. На ваш закид про тих, хто за колоною. Просто із мого досвіду: люди із президії Верховної Ради закінчували значно гірше деколи, ніж ті люди, які за колонами. Тому при всій повазі до вас, пане Голово. Але ви знаєте, це така дуже... те, що зараз сказав пан голова комітету, я б теж хотів, щоб він говорив більше, бо це виглядає як нісенітниця. Бо якщо я, пане голово комітету, пропоную вам обрати когось із двох кандидатів, то це не ви обираєте це я обираю для вас, а ви обираєте із того, що я вам дав. Тому це і є, в цьому і є порушення конституційного принципу. Саме тому, саме тому Венеційська комісія про це написала. Саме тому Венеційська комісія зазначила, що вибори мають відбуватися по-іншому. Саме тому Венеційська комісія написала, що в такій комісії повинні працювати тимчасово і так далі, і так далі, і так далі. Тому я ще раз вітаю всіх з Днем Конституції, закликаю не голосувати за неконституційний закон. Ставлю на голосування 158 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-82 Рішення не прийнято. Правка не підтримана. 160 правка, Власенко. Дякую, шановний пане головуючий. Насправді у нас не було широкої дискусії, тому що, я ще раз підкреслюю, ключові засадничі позиції цього законопроекту спустилися до Верховної Ради Ніхто їх не обговорював, не було реальної дискусії. Єдине, що була можливість, впродовж 3-4 хвилин висловити свою позицію і все. Реальної глибокої дискусії по цьому законопроекту не було. Я ще раз підкреслюю, Венеційська комісія неодноразово зазначала, що, по-перше, механізм з іноземними учасниками цієї комісії по відбору повинен бути сильно тимчасовий. На жаль, закон сформульований так, що його можна тлумачити двояко, це по-перше. По-друге, я вважаю особисто, що членів ВККС повинні обирати ті, хто зазначаються в іншому висновку Венеційської комісії, а саме: більшість членів ВККС формуються із складу суддів самими суддями або суддями у відставці. Це позиція Венеційської комісії, висловлена в неодноразових їхніх висновках, а, на жаль, запропонована редакція… Ставлю на голосування 160 правку Власенка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-79 Рішення не прийнято. Наступна правка вже після перерви. Руслан Олексійович, оголошення? Вельмишановні колеги, невеличке оголошення. На третьому поверсі кулуарів парламенту відкрилася виставка, присвячена 30-літтю Курултаю кримськотатарського народу. Всіх бажаючих просимо долучитися до цієї виставки. Дякую. 11:59:12 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Оголошується перерва до 12:30. 161 правка, Юрчишин. Не наполягає. Наливайченко. Не наполягає.

Шановні колеги, взагалі законопроект однозначно потрібно, потрібно розблоковувати суддівську реформу. І команда "Батьківщини" – за. Але, як на мене, цей законопроект порушує головне це юридичну техніку написання законопроектів. Є вихід. Є вихід повернути його на повторне друге читання. Створити робочу групу з числа фахівців різних фракцій, щоб все-таки ми виписали той законопроект, який розблокує і роботу Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів і буде формувати суддівський корпус на місцях. Моя правка стосується, що не пізніше наступного дня після завершення прийому документів секретаріат Вищої ради правосуддя формує перелік кандидатів, який невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя. Прошу підтримати цю поправку. Ставлю на голосування 346 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

того ж питання щодо Вищої ради правосуддя. Формулюється вона таким чином: "Повідомлення про час і місце проведення конкурсу публікується в газеті "Голос України" та оприлюднюється на веб-сайті Вищої ради правосуддя не пізніше ніж за 10 днів до початку конкурсу". Така правка дасть можливість – перше - створити рівні умови для всіх учасників цього конкурсу, і в іншому плані вона створить ситуацію, коли буде чітко регламентовано

За-42 Рішення не прийнято. Наступна поправка 180. Власенко Сергій Володимирович, будь ласка. Дякую, пане головуючий. Щось була затримка із включенням мікрофона. Я ще раз підкреслюю, все те, що відбувається сьогодні в сесійній залі, мені сильно нагадує попереднє прийняття цією Верховною Радою законопроекту 1008, який в подальшому був розкритикований Венеційською комісією і, як наслідок, визнаний неконституційним Конституційним Тому в день після Дня Конституції України хочу сказати, на жаль, те саме про цей законопроект. Насправді громадяни України внаслідок прийняття цього закону не отримають ані чесного, справедливого суду, ані професійної Вищої кваліфікаційної комісії суддів, ані можливості прийти в нормальний суд, подати документи і отримати рішення, яке буде відповідати закону. На жаль, цей законопроект така сама профанація, як і судова реформа 10-го року, як і подальші всі судові реформи, і нічим воно не відрізняється. Але поправку 180 прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 180 поправку народного депутата Власенка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-81 Рішення не прийнято. 186-а, Власенко Сергій Володимирович, будь ласка. 12:35:10 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановний пане головуючий. Моя позиція полягає в тому, що конкурсна комісія, навіть якщо вона була б створена, вона повинна бути реально допоміжним органом, який допомагає проводити роботу по обранню. І її рішення повинні носити рекомендаційний характер. І абсолютно точно не повинно бути ніякого вирішального голосу неконституційного органу, який потім передає свої обов'язкові до виконання рішення Вищій раді правосуддя, тобто конституційному українському органу. Але, оскільки в цей законопроект закладена, як я вважаю, помилкова концепція, яка руйнує насправді конституційний баланс органів, які відповідають за добір суддів, яка створює якісь непередбачені Конституцією органи, яка насправді перебирає на себе, я маю на увазі конкурсну комісію, перебирає на себе повноваження конституційних органів, оскільки пропонується такий підхід, такий концепт, я пропоную підтримати поправку 186 і не підтримувати…. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування поправку 186 народного депутата Власенка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-64 Рішення не прийнято. Наступна поправка

попередніми статтями вважається, що саме Вища рада правосуддя формує саме кваліфікацію судді, а тут написано, що вже

з питань доброчесності. Тобто ця комісія набуває надзвичайних повноважень. Ми вважаємо своєю правкою, що оцінювання викласти в наступній редакції:

Ставлю на голосування 194 поправку народного депутата Соболєва, Цимбалюка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-71 Рішення не прийнято. Наступна поправка 195. Тимошенко, Крулько. Крулько, будь ласка. Не наполягає. Чи наполягає? Прошу, Іван Іванович. 12:38:19 КРУЛЬКО І.І. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, подивіться, що планується зробити в змінах до закону. Планується ввести так звану Конкурсну комісію з питань доброчесності. І таким чином від Вищої ради правосуддя забрати компетенцію, яка передбачена нині діючим законом. Своєю поправкою я пропоную: не потрібно створювати зайві незрозумілі комісії. Якщо у Вищої ради правосуддя є відповідна компетенція, і Вища рада правосуддя по закону є колегіальним незалежним конституційним органом державної влади та суддівського врядування, і саме вони забезпечують питання формування доброчесного і високопрофесійного корпусу суддів, то прохання: не дублюйте повноваження і врахуйте мою поправку, за якою Вищою радою правосуддя передбачена ця компетенція. Дякую. Ставлю на голосування 195 поправку народних депутатів Тимошенко та Крулька. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. 12:39:42 За-66 Рішення не прийнято. Наступна поправка

Шановні колеги, власне, в чому полягає суть моєї моделі, яку я обстоюю і наша команда. Ми наполягаємо на тому, що конкурсна комісія створюється як допоміжний орган Вищої ради правосуддя, вона і є частиною Вищої ради правосуддя. Її функції полягають в тому, щоб провести конкурс і відібрати 16 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Ця комісія має складатися з 3 представників, призначених Радою суддів і 3 представників призначених міжнародними іноземними організаціями, які співпрацюють з Україною в сфері запобігання корупції і верховенства права, і судової реформи. Власне, коли ця комісія відпрацювала і надала 16 кандидатів, тобто одну кандидатуру на одну вакансію Вища рада правосуддя має перевірити, чи конкурс проходив по методиці, чи конкурс проходив згідно положення, чи не було процедурних порушень, і, власне, отримати цей результат, який має затвердити. Ми наполягаємо на тому, що в разі, якщо конкурсна комісія буде подавати кількість кандидатів більше ніж 16, наприклад, 32, то потім Вища рада правосуддя буде проводити фактично другий конкурс, і з цих 32-х буде вибирати, мабуть, найгірших або якихось інших, і смисл роботи конкурсної комісії втрачається. Не кажіть, що вони будуть самі найнекорупційніші, самі найдоброчесніші, ми не знаємо, які вони будуть. Дуже багато людей ще себе не проявили. Але ми маємо довіритись роботі конкурсної комісії, яка має обрати одного кандидата на одну вакансію. І саме таким чином ми можемо забезпечити, щоб Вища рада правосуддя вже зараз в тому складі, яка є, не втручалась в цей конкурс в своєму… Олеже Анатолійовичу, я правильно зрозумів, оцих п'ять поправок, ви наполягаєте, щоб ставити, чи не наполягаєте? Ви назвали п'ять: 197-а, 203-я, 206-а, 210-а, 213-а. Одну тільки ставити? Дякую. Я ставлю на голосування 197 поправку народного депутата Макарова. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-94 Рішення не прийнято. Наступна поправка

А.В. Оновіть час, будь ласка. Дякую. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Шановні колеги, ми розглядали і ми чули відповідь голови комітету стосовно поняття, що таке вища освіта. От я зараз відкрив Закон України "Про вищу освіту", розділ ІІ "Рівні, ступені та кваліфікації вищої освіти". Стаття 5 "Рівні та ступені вищої освіти": "Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за відповідними освітніми програмами на таких рівнях вищої освіти: перший (бакалаврський рівень)…". Частина друга. Частина друга. "Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне виконання особою освітньої програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти: молодший бакалавр, бакалавр і магістр…". Вельмишановний голово комітету, ту інформацію, яку ви дали, вона не відповідає Закону України "Про вищу освіту". І бакалавр – це також вища освіта. І моя поправка стосується того, щоб

Це перше питання. Давайте все-таки обговоримо: бакалавр - вища чи ні? Читайте діюче законодавство. І друге питання. Давайте визначимося, що таке доброчесність. В законі повинні бути чітко прописані критерії доброчесності для того, щоб був додержаний принцип правової визначеності, а не було вільного трактування доброчесності в залежності від того, будете давати допуск кандидату чи не будете. Прошу підтримати мої поправки і надати відповідь. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Одразу три поправки, так, я ставлю? Відповідь уже була. Якщо… Андрій Євгенович, якщо ви бажаєте ще додати до своєї відповіді, будь ласка. Ні, то переходимо до голосування. Ставлю на голосування 201 поправку народного депутата Пузійчука. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-82 Рішення не прийнято. По решті поправок треба голосувати? Немає потреби. Далі йдемо. Наступна поправка 205. Власенко Сергій Володимирович, будь ласка. Дякую, шановний пане головуючий. Один із колег, щойно виступаючи, зазначив, що ідеологія цього закону дуже проста, що оця комісія з виборів і є ВРП, сказав він. Це цитата дослівна. Насправді я хочу нагадати, що вчора пафосно влада відзначила День Конституції. Так от, 131 стаття Конституції, яка регламентує, що таке Вища рада правосуддя, вона точно не містить там ніяких комісій і вона точно не містить в переліку повноважень Вищої ради правосуддя можливість обирати ВККС. Насправді згідно з діючим законом ці повноваження належали до низки вищих органів, таких як з'їзд суддів, з'їзд адвокатів і так далі. Оце все прибирається і, на жаль, нам пропонується механізм, який не відповідає українській Конституції. А відтак, я ще раз закликаю всіх в день після Дня Конституції не голосувати за неконституційні пропозиції. Поправку 205 підтримати, а закон не голосувати, тому що він є сумнівним з точки зору української Конституції. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 205 поправку народного депутата Власенка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-84 Рішення не прийнято. Наступна поправка Дякую, шановний пане головуючий. Для апологетів Венеційської комісії я цитую пункт 52 спільного висновку Венеційської комісії і Генерального директорату з прав людини і верховенства права Ради Європи. Цей пункт 52 звучить наступним чином: "З урахуванням невідкладності проекту Закону № 3711 та перспективами проведення більш широкої реформи проект Закону 3711 повинен обмежуватись лише відновленням роботи ВККС". Жодних нових повноважень ВРП надаватись не повинно. Оце позиція Венеційської комісії по цьому законопроекту: лише ВККС, лише відновлення, саме "відновлення" використала слово Венеційська комісія, роботи ВККС, яку монобільшість зруйнувала в листопаді 2019 року. Ніяких нових повноважень до ВРП. Оце всім тим, хто розповідає, що законопроект відповідає висновкам Венеційської комісії. До того ж він є неконституційним… Ставлю на голосування 212 поправку народного депутата Власенка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-82 Рішення не прийнято. Наступна поправка 218-а. Власенко, будь ласка. Дякую, шановний пане головуючий. У відповідності до пункту 52 висновку Венеційської комісії мною була підготовлена низка поправок, які стосуються того, що цей закон повинен регулювати лише одне питання: відновлення роботи ВККС, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка дійсно "завдяки" (в лапках) "мудрому" (в лапках) "рішенню" (в лапках) монобільшості (без лапок) створила ситуацію, при якій вони розігнали попередній склад ВККС, а новий вже 2 роки не можуть запустити. Так от, ще раз я підкреслюю, цього вимагає Венеційська комісія, це правильна… це рекомендує Венеційська комісія, і це правильна рекомендація, її треба беззаперечно дотримуватися. Ніяких нових повноважень ВРП, ніяких комісій висновками Венеційської комісії не передбачено. Треба лише відновити роботу Вищої кваліфкомісії, що і пропонується поправкою 218. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 218 поправку народного депутата Власенка, комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

За-81 Рішення не прийнято. Наступна поправка Дякую, шановний пане головуючий. Натомість Венеційська комісія наполегливо рекомендує вирішувати у законопроекті лише одне питання. Нам пропонують низку питань впхати в один законопроект. Причому неодноразово на прості запитання, чи хтось розуміє взагалі стратегію судової реформи, ніхто цю стратегію не розуміє, незважаючи на те, що було нещодавно затверджено документ, який називається "Стратегія", але, напевно, цей документ писали ті самі люди, які внесли до Верховної Ради законопроект про політико-правове рішення Президента. Тому насправді цей документ такої самої якості. І хочу зазначити, що, як казав професор Преображенський у відомому романі, то, знаєте, стратегії вони в головах, а не в документах, треба розуміти, про що ти пишеш, треба розуміти, що ти говориш, і треба розуміти, що ти відстоюєш. На жаль, жодної дискусії по законопроекту, який ми розглядаємо, реальної дискусії, в парламенті не відбувалося. А тому в день після дня Конституції… Веде Ставлю на голосування 346 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-74 Рішення не прийнято. Правка не врахована. ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановний пане Голово. Я вважаю, що запропонована модель і концепція цього законопроекту не відповідає низці статей і Конституції України, зокрема, я називав статтю 131. На жаль, замість того, щоб конституційні органи в конституційний спосіб обирали або призначали членів Вищої кваліфікаційної комісії, нам вчергове пропонують створити якийсь невідомий орган, який у нас називається Конкурсна комісія з питань доброчесності. Існування і функціонування якого вже визначалось Конституційним Судом сумнівним з точки зору Конституції, нам знову пропихують цей орган для того, щоб він здійснював те, що повинно здійснювати держава, а саме формування органів, які відповідають за відбір суддів, і в першу чергу Вищої кваліфікаційної комісії суддів. З цим в такому вигляді не погоджується і Венеційська комісія, про що я неодноразово зазначав. Тому прошу підтримати мою поправку і не підтримувати неконституційний законопроект. 278 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановні колеги, в продовження попередніх виступів. Насправді законопроект потрібен. Чи в такому варіанті? Однозначно ні. То зруйнували Верховний Суд України, тепер думають, як відновити його роботу в конституційному руслі, те саме сталося з Вищою радою правосуддя. Наша правка стосується наступного: щодо формування Конкурсної комісії з питань доброчесності. строк не надасть своїх кандидатів, таких кандидатів пропонує Національна академія правових наук України в особі Президії за зверненням Вищої ради правосуддя в строк, що не перевищує 10 днів..." Ставлю на голосування 263 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-78 Рішення не прийнято. Макаров 275-а. Не наполягає. Бачу.

Дякую, шановний головуючий. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Колеги, от послухайте ще раз дуже уважно. Конкурсна комісія наділяється надмірними повноваженнями, замість консультативної функції, вона фактично назначатиме склад ВККС. У законопроекті застосовано, ну, об'єктивно хибний підхід до проведення конкурсу до формування складу ВККС. У нас є конституційний орган – Вища рада правосуддя, яка має відповідні повноваження, а фактично цим законопроектом пропонують підмінити Вищу раду правосуддя конкурсною комісією. Куди цей шлях? Це знову шлях до того, щоб було звернення до Конституційного Суду? І після того, як Конституційний Суд запрацює, цей законопроект був визнаний антиконституційним? Прошу підтримати мою поправку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 278 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. 12:57:06 За-76 Рішення не прийнято. Правка не врахована.

Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". режим відеоконференції, віддаленої роботи конкурсної комісії. Насправді конкурсна комісія в даній редакції, вона вже має повноваження вищі, ніж Вища рада правосуддя. Через те, шановні колеги, ще раз повертаємося до цього важливого питання. Законопроект порушує юридичну техніку написання. Його підтримувати не можна. Є варіант повернення на повторне друге читання. Правку прошу підтримати, а закон не підтримувати і голосувати проти. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 310 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-78 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 314 правка, Пузійчук. Дякую, шановний головуючий. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Андрій Євгенович, от ви чуєте дуже багато схожих поправок, які пропонують депутати від різних фракцій, в тому числі від вашої монобільшості. От скажіть, чому не відправити цей законопроект на повторне друге читання, не доопрацювати його і не створити дійсно той закон, який буде працювати, той закон, який надасть можливість громадянам України доступ до справедливого правосуддя, де їхні інтереси будуть захищені? От ви зараз витрачаєте час, замість того щоб дійсно фахово попрацювати. Ви сьогодні всупереч Регламенту, Конституції знову намагаєтеся протягнути законопроект,

За-74 Рішення не прийнято. Правка не врахована.

спрямований не на те, щоби громадяни України мали більший доступ до правосуддя, щоби наші суди українські стали чесними, щоби припинило існувати телефонне право, щоби кожна влада не намагалася під під себе підлаштувати судову систему. Цей законопроект насправді, оте, що ми бачимо як фракція "Батьківщина", направлений на одне – створити ще більший правовий хаос. Тому ця поправка 311, що я пропоную? З огляду на важливість та значення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфкомісії суддів, важливо є особиста участь члена Вищої кваліфкомісії... члена конкурсної комісії при ухваленні рішень. Бо якщо ми навіть в цьому питанні будемо іти, що вони, ці члени конкурсної комісії, а там плануються і іноземці, будуть працювати онлайн, це буде повна профанація. Ставлю на голосування 311 правку Крулька. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-78 Рішення не прийнято. Кабаченко, 322-а. Не наполягає. Дякую. ЦИМБАЛЮК М.М. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановні колеги, ця поправка стосується саме формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, бо насправді потрібно створити конкурентне середовище, щоб до цієї кваліфікаційної комісії суддів увійшли фахові люди. Через те цією поправкою я пропоную, України відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, на кожна вакантну посаду не менше 5 кандидатів, які найбільше відповідають критерію доброчесності, необхідному для виконання обов'язків члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Шановні колеги, прошу підтримати мою поправку, а за закон в цілому не голосувати. Дякую. Ставлю на голосування 401 правку Власенка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-83 Рішення не прийнято. Правка не врахована.

Дякую, шановний головуючий. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. На превеликий жаль, те, що відбувається в сесійній залі, не має ніякого відношення до парламентаризму. Це є чергова спроба монобільшості протягнути законопроект тільки для забезпечення і задоволення своїх власних інтересів, а саме спроби влади в черговий раз підпорядкувати собі, монобільшість І ще це спроба виправити оту недолугу судову реформу, яка була проведена вами, вельмишановна монобільшість, в жовтні 2019 року, яку Конституційний Суд визнав неконституційною. І знову, я ще раз повторюю, ви помилками намагаєтесь виправити помилки, які знову будуть виявлені завтра. Не підтримуйте цей законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 370 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

За-73 Рішення не прийнято. 395 правка, Власенко. 13:05:38 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, пане головуючий. Ще раз вітаю всіх з Днем Конституції. Всіх закликаю не голосувати за сумнівні, з точки зору конституційності, законопроекти. Хоча я розумію, що налаштованість є і всім байдуже, всім, хто сидить в цьому залі. Я єдине, що хочу нагадати, я нагадував про це сьогодні з трибуни Верховної Ради, що був період України, в незалежності України вже був період, коли влада належала одній політичній групі по всіх точках: і Президент, і уряд, і Верховна Рада була під контролем Віктора Януковича і Партії регіонів. Чим вони закінчили, ви всі добре знаєте. Хоча вони так само, як і ви (я звертаюсь до монобільшості), були переконані в тому, що вони прийшли назавжди. І вони так само ґвалтували судову систему, вони так само ґвалтували Конституцію, як це зараз робите ви. На жаль, запропонований законопроект не є нормальним, він є таким, що є сумнівним з точки зору Конституції. А відтак прошу підтримати поправку 395, а закон в цілому не підтримувати. Дякую. Ставлю на голосування 370 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-78 Рішення не прийнято. 396 правка, Соболєв. 13:07:08 СОБОЛЄВ С.В. Шановні колеги, давайте відкриємо діючу Конституцію України, яку ніхто не змінював і змінити не може, крім нас. Там чітко визначено - перше, що таке Вища рада правосуддя, які особи входять за посадою, які особи обираються відповідними з'їздами або зібраннями. Як можна йти на порушення Конституції в такий зухвалий спосіб? Друге. Покажіть мені, будь ласка, де повноваження Вищої ради правосуддя формувати якісь комісії. Якщо ви хочете формувати комісію, робіть це в законний спосіб, в конституційний спосіб. Хто робить таке? Навіщо це робиться, для того, щоб потім це скасовувалось? Для того, щоб цей орган взагалі був визнаний неконституційним? Тому наша пропозиція є чітка: випишіть це у відповідних повноваженнях тих органів, які мають право це робити.

За-79 Рішення не прийнято. 397 правка Тимошенко. Крулько. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". От знаєте, коли я дивлюся на цей законопроект, то в мене таке враження, що скоро дійде справа до того, що орган, який здійснює організаційне і фінансове забезпечення діяльності органів судової влади, тобто Державну судову адміністрацію, по суті, треба буде ліквідувати як непотрібний орган. От я вже втретє задаю запитання під час своїх поправок: чому ті повноваження, які належать Державній судовій адміністрації, пропонується цим проектом передати, по суті, до Вищої ради правосуддя? І Вища рада правосуддя набирає на себе частину невластивих їй функцій, а Державна судова адміністрація почне відігравати другорядну роль. Так в мене виникає запитання, навіщо тут пороти гарячку, називаючи все те, що ми зараз розглядаємо, судовою реформою, якою вона по суті не є? Мабуть, треба було би краще, щоб ті органи, які вже створені, якісно виконували функції відповідно до діючого закону. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 397 правку Крулька. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-80 Рішення не прийнято. 398 правка, Соболєв. Правка аналогічна. Правка, яка стосується непритаманних, неконституційних повноважень ВРП – Вищої ради правосуддя. Відкрийте розділ Конституції, подивіться, як формуються які повноваження. Не може наділятися орган іншими повноваженнями, ніж конституційні повноваження, виписані в Конституції. Хочете змінювати? Вносьте безпосередньо зміни в Конституцію, надавайте такі функції, вичерпний перелік повноважень, - і тоді робіть їх. Ну, як ви можете формувати будь-які конкурсні, позаконкурсні, будь-які комісії, якщо цього немає в повноваженнях ВРП, якщо цей орган формується в абсолютно інший спосіб, ніж ви тут виписали це? Ну, такого… я взагалі не пам'ятаю за 30 років української держави такого беспредела правового. Що ви робите? Пропозиція цю частину виключити, вона не відповідає Конституції. Ставлю на голосування 398 правку Соболєва. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-84 Рішення не прийнято. Наступна правка 401, Власенко. Дякую, пане Голово. Ви знаєте, за наслідками сьогоднішнього так би мовити обговорення, яке не є обговоренням насправді, яке є просто імітацією парламентської роботи, і точно не є за духом ані парламентаризмом, ані нічим, в мене народилася така пропозиція. Знаєте, давайте ми всім органам нашим, які у нас є в Конституції, запишемо, що вони всі можуть приймати політико-правові рішення, втручатися в компетенцію один одного, нехтувати всіма іншими положеннями Конституції. І це тоді буде відображати оцей законопроект 3711-д, який ми зараз розглядаємо. Ви знаєте, на жаль, отакого рівня пропозиції і паплюжать парламентаризм як такий. І абсолютно цинічно, знаєте, з одного боку, вітати українську Конституцію, а з другого боку, забирати у конституційного органу функції,передбачені Конституцією, і наділяти його повноваженнями інший неконституційний орган в день одразу після дня… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 401 правку Власенка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

І зазначу ще раз, 131 стаття, про яку говорять мої колеги із фракції і Сергій Соболєв, і Іван Крулько, 131 стаття Конституції абсолютно чітко визначає повноваження Вищої ради правосуддя. Дійсно, є останній пункт, який говорить, що ВРП може мати інші повноваження, передбачені законами. Але з точки зору конституціоналізму ці повноваження не повинні бути іншими. Давайте тоді законами надамо можливість Вищій раді правосуддя приймати закони замість Верховної Ради. І така логіка буде теж нібито мати право на існування, але це логіка не зовсім здорова. Тому я би запропонував все-таки в день, коли ми ще вчора святкували 25-річчя української Конституції, повернутись в русло Конституції, дотримуватись вимоги всіх її статей, в тому числі і 131 статті Конституції, не наділяти Вищу раду правосуддя невластивими функціями, як нам цього не рекомендує робити Венеційська комісія, а навпаки… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 404 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-83 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 407-а, Власенко. Дякую. Я продовжую вітання з Днем Конституції. Я ще раз підкреслюю, нам треба припинити наділяти конституційні органи абсолютно невластивими повноваженнями. Це стосується не лише ВРП, це стосується і Президента, якому весь час роблять спробу напхати повноваження, які йому не властиві, це стосується і інших конституційних органів. Тут уже згадували РНБО і інші конституційні органи. Нам треба припинити займатися цією конституційною вакханалією і конституційним маразмом. Я ще раз підкреслюю, на жаль, запропонований законопроект, і про це чітко зазначає Венеційська комісія, є сумнівним з точки зору української Конституції. Венеційська комісія просить і рекомендує не торкатися будь-яких інших питань, окрім відновлення. Я ще раз підкреслюю, відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів - і все, ніяких ВРП. Не торкатися цих повноважень, з цим нічого не треба робити. Не треба влізати в конституційне регулювання законами і так далі, і так далі, і так далі. Тому прошу не підтримувати... Ставлю на голосування правку номер 407 Власенка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-83 Рішення не прийнято. Правка не врахована. ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, пане Голово. Низка поправок моїх була розроблена, базуючись на рекомендаціях Венеційської комісії не торкатися інших питань у цьому законопроекті, окрім як негайного, нагального, швидкого запуску Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Та пропозиція, яка на сьогоднішній день є, вона з точки зору таймінгу, я вже не кажу про те, що вона неконституційна, я про це казав вже багато разів, але з точки зору таймінгу вона забере у нас декілька

І оцей недобір суддів у 2 тисячі, який уже є сьогодні, він ще збільшиться. А відтак, я ще раз підкреслю, люди не отримають доступного, якісного, швидкого, справедливого правосуддя. А цей закон скерований на навпаки. Ставлю на голосування 410 правку Власенка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-87 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка 417-а, Цимбалюк. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановні колеги, саме цією правкою ми хочемо відновити ту справедливість стосовно формування Вищої кваліфікаційної комісії, Вищої ради правосуддя, про яке говорили наші колеги, в тому числі і Сергій Власенко, Соболєв, Крулько, також Пузійчук. Шановні колеги, давайте ще раз повернемось до того, що формування вищих органів суддівської влади має відбуватися, перше, на конкурсній основі. Друге, з числа кваліфікованих українських кадрів, з числа правоохоронців, правників і суддів, коли мова йде про Вищу раду правосуддя, а також їхніми органами, тобто з'їзд суддів. І також що вимагається… Ставлю на голосування правку номер 417 Цимбалюка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

Дякую, пане Голово. Насправді оця шалена спроба підмінити конституційний орган Вищу раду правосуддя якоюсь незрозумілою Комісією з питань доброчесності в той час, коли аналогічній комісії вже давалася оцінка Конституційним Судом України, виглядає... Звичайно, можна це списати на непрофесіоналізм, але це виглядає як спроба свідомо підмінити роботу конституційного органу, що є, в принципі, неприпустимим. А відтак у своїх поправках я пропоную повернутися в конституційне русло все-таки, щоб ця конкурсна комісія, навіть якщо вона буде і створена, щоб вона дійсно носила, її діяльність носила рекомендаційний характер. Але щоб уже, якщо вирішили, що ці функції передаються Вищій раді правосуддя, щоб саме Вища рада правосуддя була суб'єктом, яка приймає рішення. Бо я ще раз підтверджую, Костіну раджу щось обрати і він... ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 422 правку Власенка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-87 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка 436. Власенко. Я хочу всіх нас повернути до статті 1 Конституції України, де зазначається, що Україна є суверенною державою. Я ще раз підкреслюю: суверенітет – це здатність держави самостійно (ключове слово в цьому реченні), самостійно визначати свою зовнішню і внутрішню політику. За порадами, але без рішень будь-яких іноземних суб'єктів, включаючи міжнародні організації. Тобто поради, будь ласка, так, звичайно, ми все сприймаємо, Венеційська комісія - це дуже поважний, припустимо, консультаційний орган, але точно створювати конкурсу комісію за участі міжнародних експертів є неконституційно і абсолютно невиправдано. Я ще раз підкреслюю, іноземці працюють в наглядовій раді НАК "Нафтогазу". Хіба це зменшило тарифи? Ні. Іноземці працюють в наглядові раді Укрзалізниці. Хіба Укрзалізниця почала краще працювати? Ні. Іноземці обирали керівника САП і керівника НАБУ. Керівник НАБУ взагалі в реєстрі корупціонерів, але обирали його іноземці. Тому це неефективний спосіб.

Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановні колеги, моя правка стосується тієї теми, яку озвучив Сергій Власенко, і я пропоную викласти її в наступній "У разі, якщо міжнародні та іноземці організації, з якими Україна співпрацює в сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, в строк, визначений в абзаці другому цього пункту, не запропонували осіб до складу Конкурсної комісії з питань доброчесності або запропонували недостатню кількість осіб для формування повноважень складу Конкурсної комісії з питань доброчесності, таких осіб пропонують: Рада прокурорів України, Рада адвокатів України, Національна академія правових наук України в особі Президії протягом 15 діб". Дайте хоча б альтернативу, шановні колеги. Прошу підтримати правку, а за закон не голосувати. Дякую. Ставлю на голосування 462 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-87 Рішення не прийнято. правка не врахована. Наступна правка 500, Власенко. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги і доповідач, ось подивіться, чого домагається наша фракція. До речі, єдина в цьому залі, яка системно опрацювала цей законопроект. Ми домагаємося одного, щоб всі процедури, які стосуються добору суддів - надзвичайно важливе питання, - відповідали Конституції України. Уявіть собі, ви створите конкурсні комісії у спосіб, який не передбачений Конституцією України, в результаті поставите під сумнів усіх тих суддів, які будуть обрані в результаті роботи цих конкурсних комісій. До чого ми докотимося? Це питання роботи Вищої кваліфкомісії суддів. Це питання діяльності Вищої ради правосуддя. Це питання діяльності Державної судової адміністрації. Не плодіть і не створюйте хаос в судовій системі,

Доброго дня, шановні колеги! Прошу підтримати 453 поправку. Вона спрямована на врахування ключової рекомендації Венеційської комісії. Це саме та поправка, яка дозволить сформувати незалежну Вищу кваліфікаційну комісію суддів і показати людям, що наступні судді будуть добрані незалежно і оцінені також будуть незалежно, і нарешті дадуть людям правосуддя. Дякую дуже. Прошу підтримати. Позиція комітету. позицію Венеційської комісії, я особисто прошу вас підтримати саме цю модель голосування конкурсної комісії, яка буде обирати новий склад ВККСУ, яка передбачає можливість вирішального голосу міжнародних експертів задля формування дійсно нової та незалежної Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Прошу підтримати. Ставлю на голосування правку 453 Радіної. Комітетом не підтримана. Позицію комітету ви чули. Прошу голосувати. 453 правка.

За-255 Рішення прийнято. Покажіть по фракціях. Наступна правка, Соболєв, 459-а. Шановні колеги, ситуація тепер є наступна. Все, що ви до цього голосували по порядку формування комісії, тепер є недійсним, тому що весь порядок формування комісії взагалі був в іншому, в тому, щоб було рівне представництво: порядок погодження кандидатур, порядок погодження думок. Тому наша позиція і наші правки полягали в наступному: виключити норми, які безпосередньо дають перевагу одній із сторін. Саме тому наша правка фактично відповідає тому, що попередньо було проголосовано і було відхилено. Зараз ви вирішили робити абсолютно іншу модель, яким чином це відбувається. Тому наша правка повертає в конституційне русло те, що повинно відбуватись при формуванні такої комісії, але призначення в обов'язковому порядку повинно бути конституційним органом, а не… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю Ставлю на голосування 459 правку, Соболєв. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-86 Рішення не прийнято. Правка не підтримана. 462 правка, Крулько. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Ну, от дивіться, от що мені дуже цікаво, враховуючи ці поправки, які ми зараз розглядаємо. З одного боку, в законі скасовується вимога про обов'язковість формування Конкурсної комісії з питань доброчесності з міжнародних експертів, а водночас пропонується перший її склад формувати 3 на 3, і зараз от поправкою колеги Радіної це підтвердили. абсолютно, на мою думку, є непослідовна позиція, і закон повинен враховувати і передбачати чіткі формулювання, щоб не було двочитання і не можна було поставити під сумнів питання дійсності закону і діяльності конкурсної комісії. Тому я пропоную підтримати мою пропозицію і визначити, визначити, чи буде особливий порядок формування першого складу конкурсної комісії, чи все-таки такого особливого порядку не буде. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 462 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

За-83 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 468 правка, Власенко. жодних нових повноважень ВРП надаватись не потрібно, ми плюємо, монобільшість плює на рішення Венеційської комісії. Коли Венеційська комісія, навіть Венеційська комісія говорить про те, що так званий міжнародний компонент повинен бути тимчасовий, монобільшість плює на позицію Венеційської комісії. Але коли треба прикрити здачу національних інтересів, то тут одразу піднімаються на щит якісь позиції Венеційської комісії. Я ще раз підкреслюю, Президент Венеційської комісії Джанні Букіккіо зазначив, що в такому вигляді законопроект 3711-д повністю руйнує судову систему. Це цитата із Джанні Букіккіо. Тому не треба прикриватися Венеційською комісією, коли ви здаєте, нарізаєте національний суверенітет

За-86 Рішення не прийнято. Наступна поправка 469, Пузанов.

Ми всі прекрасно розуміємо, технічна та інша фінансова допомога, але ж хоча б були зберегли паритет, паритет українців і наших іноземних партнерів. Виявляється, переважає для монобільшості друге – міжнародні партнери. Це ж треба так не поважати наших національних фахівців, самі себе, щоб віддати в руки формування суддівської влади нашим міжнародним партнерам. Через те, шановні колеги, я думаю, що після цього цей законопроект однозначно буде оскаржений, і я впевнений, що знайдуться фахові судді у напівзруйнованому Конституційному Суді, які стануть на сторону держави Україна і українського народу. Мою правку прошу підтримати. Ставлю на голосування 472 поправку. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-83 Рішення не прийнято. Наступна правка 498, Крулько. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Я зараз хотів би звернутися до українських громадян, які, можливо, дивляться трансляцію через телеканал "Рада" нашого засідання. От зверніть увагу, фракція "Батьківщина" пропонує кілька сотень поправок до цього закону. Яка мета цих поправок? Дуже проста. Щоби закон, який стосується діяльності Вищої ради правосуддя, добору суддів, формування Вищої кваліфкомісії суддів, щоб ці всі нормативні акти відповідали Конституції України. І коли ви, українські громадяни, приходите на вибори і голосуєте, і даєте безмежні повноваження якійсь одній партії, тоді в парламенті зникає дискусія. Тому що будь-які розумні пропозиції, які тут будуть лунати від меншості, автоматично не будуть враховуватися. Тільки те, що буде приходити в партійних чатиках, буде голосуватися, а те, що потрібно, щоб українські закони відповідали Конституції, це буде ігноруватися. Робіть висновки. Ставлю на голосування 484 правку Соболєва. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-81 Рішення не прийнято. І 484 правка, Соболєв. Принцип ухвалення рішень, які пропонуються цим законопроектом, фактично є таким, який протирічить Конституції. Будь-які експертні ради, які можуть складатися з будь-кого, як визначить законодавець, повинні лише надавати можливість для офіційного визначення кандидатів конституційним органом. Ніхто інший, ніж конституційний орган, не може встановлювати правила гри, які визначені навіть не цією сесійною залою, а визначені Конституцією України. В цьому і полягають наші поправки. Рішення повинні ухвалюватися конституційним органом, а рекомендації, які надаються, це лише рекомендації, які враховуються або ні. І ми чудово бачили, коли Антикорупційний суд формувався без врахування таких… Ставлю на голосування 484 правку Соболєва. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-86 Рішення не прийнято. 485 правка Тимошенко. Крулько. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, от знаєте, ми з вами, чесно кажучи, дограємося, коли конкурсні комісії у нас будуть не тільки суддів добирати, вони у нас почнуть добирати народних депутатів, потім міністрів, потім будуть Президента конкурсна комісія добирати, тільки не народ України, тільки не той, хто відповідно до Конституції має виключні повноваження формувати державну владу. Тому я вважаю, що той шлях, яким сьогодні, на жаль, йдуть і який почався не зараз, він уже йде кілька років, на жаль. Ми, "Батьківщина", пояснюємо, що Україна потихеньку втрачає свій державний суверенітет, ми перетворюємося з країни, яка декларує в Конституції незалежність і суверенітет, на країну, яка не має ні незалежності, ні суверенітету справжнього, того, який повинен бути в українського народу. Ми мусимо бути господарями тут на українській землі, тоді і порядок буде. А такі закони вони руйнують цей порядок і руйнують Конституцію. На жаль. Ставлю на голосування 485 правку Крулька. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. 13:38:53 За-85 За-87 Рішення не прийнято. 497 правка, Соболєв. В чому суть цієї правки? Фактично конкурсна комісія, вибори в цю конкурсну комісію будуть оголошуватися Вищою радою правосуддя. Покажіть, будь ласка, де в переліку повноважень Вищої ради правосуддя є такі речі, які записані в Конституції. Тому наша позиція є наступна: ми пропонуємо цей пункт виключити і цими повноваженнями наділити той орган, який буде в конституційний спосіб оголошувати такий конкурс. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 492 правку. Комітетом не підтримано. Прошу визначатися та голосувати.

За-85 Рішення не прийнято. 493 правка, Тимошенко. Крулько. 13:40:06 КРУЛЬКО І.І. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Ну, от дивіться, що в законі написано, от просто вам такий яскравий приклад: в законі визначається порядок формування конкурсної комісії, а от перший склад конкурсної комісії формується в особливому порядку. Отакі винятки норм закону. Так насправді ми формуємо з вами тут універсальні закони, як це записано і передбачено, в принципі, законодавчою технікою? Ми парламент чи ми орган, який може робити там, де треба, там чуть-чуть робити на так? Тому я вважаю, що якщо вже формується конкурсна комісія, вона мусить формуватися, виходячи з принципу суверенітету, який має Україна. Це має бути орган, який формується універсально не для першого разу, а для всіх випадків. І давайте, щоби такі конкурсні комісії діяли в межах повноважень Вищої ради правосуддя, який визначений, в першу чергу, Конституцією України. Тоді ми не будемо плодити зайвих органів, які не мають… Ставлю на голосування 493 правку. Комітетом не підтримано. Прошу визначатися та голосувати. За-87 Рішення не прийнято. 497 правка, Соболєв. Шановні колеги, коли ми думаємо, що виключно будь-яка конкурсна комісія може визначити чесних, добропорядних суддів, я думаю, ми глибоко помиляємося. Тому що і зараз в судах, де 5, 7, 20 чоловік працює, є достатня кількість цих чесних суддів. Питання в іншому. Чому зараз є недокомплект? Він вигідний. Тому що при так званому електронному розподілі справ справа потрапляє до одного-двох "поганих овець", які сидять в тому чи іншому суді і які вершать правосуддя іменем України, а, точніше, по дзвінку зверху. Чи прибирає ці питання той порядок призначення, який закладений в цьому законі? Ні. Саме тому наша пропозиція докорінно змінити порядок призначення, робити його згідно з Конституцією. Ставлю на голосування 510 правку. Комітет не підтримав. Прошу визначатись та голосувати.

Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, ми системно опрацювали цей законопроект як фракція "Батьківщина" і наша позиція незмінна. Ми вважаємо, що в такому вигляді цей законопроект не просто не можна прийняти, він є абсолютно шкідливий для правової системи України. Він створить хаос, він мнимо... комусь здається, що він запустить нормальну роботу Вищої кваліфікаційної Я вважаю, що судова реформа, на яку сьогодні сподівається весь український народ, мусить бути забезпечена на одне: українські громадяни, коли йдуть до суду, мають бути впевнені, що вони зможуть захистити свої законні права. Ця так звана реформа не привнесе жодних змін до того, щоби люди могли захистити себе в чесному суді. Нечесний суд створюється цією реформою. Ми виступаємо за те, щоби всі закони відповідали Конституції, а не суперечили їй. А вчора ми відзначали 25 річницю прийняття… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 498 правку Крулька. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-87 Рішення не прийнято. правка не врахована. Наступна правка 500, Власенко. Дякую, шановний пане Голово. Я вчергове хочу всіх привітати з Днем Конституції і закликати не голосувати за сумнівний з точки зору конституційності законопроект. монобільшості, що у нас уже працюють так звані конкурсні комісії за участі іноземців. Вони обирали нам керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Що, у нас налагодилася боротьба антикорупційна в прокуратурі? Ні. Вони нам обрали керівника Національного антикорупційного бюро, якого в подальшому український суд визнав корупціонером. Що, у нас це подолало корупцію? Ні. Тому це насправді все профанація. Це профанація і здача національного суверенітету, нічого більше за цим не стоїть. Ніякий суд не буде, ніяка ВККС не буде чесна, порядна і справедлива, я тут погоджуюся з колегою Сергієм Владиславовичем Соболєвим, не буде нічого створено, допоки не буде докорінно змінена процедура відбору суддів, процедура відбору, а не члени комісії, які, точно, нічого нормального не зроблять для України. Ставлю на голосування 510 правку. Комітет не підтримав. Прошу визначатись та голосувати.

Дякую, шановний пане Голово. Я думаю, що ми повернемося до цієї дискусії десь через рік, через півтора, коли або Конституційний Суд визнає цей закон абсолютно, очевидно, неконституційним, або коли вчергове будуть вноситися поправки в усі ці процедури для того, щоб знову пояснити суспільству, а чому це за наслідками прийняття цього закону люди не отримали чесний і справедливий суд. Люди не отримають чесний і справедливий суд після прийняття цього закону. Ми отримаємо перерозподіл впливу в бік іноземних держав і суб'єктів на формування суддівського корпусу. Нічого більшого, на жаль, українські громадяни не отримають. Суди не стануть чесними, ВККС не стане доброчесним, члени ВККС не стануть кращої якості, ніж вони були, і так далі, і так далі, і так далі. А ми з вами ми вам будемо говорити про те, що не можна порушувати Конституцію, а ви будете дивитися в Конституцію і казати: ні, ми так її розуміємо, ми так голосуємо і так далі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. 505 правка, Власенко. Прошу визначатися та голосувати.

А запитання: а яка відповідальність міжнародних партнерів, якщо ця реформа не вдасться? Яка відповідальність? А, можливо, внести правку, щоб міжнародні партнери прийняли громадянство України, переїхали сюди на постійне місце проживання, щоб цей закон, який ухвалить монобільшість, поширювався і на них, щоб вони на собі відчули, яку реформу суддівську вони запроваджують? Тоді зрозуміло буде, що всі в рівних умовах. В іншому разі ми приречені знову знову на експеримент, який може не вдатись. А український народ потерпить втрати моральні, що нарешті, вибачте, нам вказали, що ми не здатні 40-мільйонної нації обрати суддівські органи влади і самоврядування, нам потрібно знову міжнародні… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 506 правку Цимбалюка. Комітет не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-85 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 510 правка, Крулько. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Це, по суті, чергова поправка, якою ми як "Батьківщина" намагаємося виправити хаос у законодавстві, який закладається цим законопроектом, який полягає в тому, що від Державної судової адміністрації, яка є органом, який здійснює організаційне і фінансове забезпечення діяльності органів судової влади, забираються повноваження і передаються, незрозуміло чому і незрозуміло навіщо, до Вищої ради правосуддя. І по суті, ВРП перебирає на себе функції, які їй не притаманні, а Державна судова адміністрація буде здійснювати другорядну роль. Ми вважаємо, що такі зміни до законодавства є абсолютно невиправдані. Ми виступаємо проти таких змін і саме через те закликаємо колег у залі не підтримувати в цілому законопроект, який нічого доброго для судової системи України не принесе, приведе хаос і ще зменшить суверенітет України на власній території. Ставлю на голосування 510 правку. Комітет не підтримав. Прошу визначатись та голосувати.

нам кажуть, що ми, українці, на 40 мільйонів не здатні самі знайти шестеро людей, які увійдуть до конкурсної комісії. Нам кажуть, що хтось повинен нам це робити замість нас. Нам говорять, що українці не можуть цього зробити самі, українці всі – хабарники, українці всі – ворюги, українці всі – злодюги. Я категорично проти такого підходу. Я за те, що ми – велика і горда нація, яка може і має можливість сама визначати, хто у нас буде суддями. Ми зможемо знайти 6 людей серед українців своїми силами, ми зможемо потім набрати 16 членів ВККС, чесних і порядних, із українців, які будуть доброчесними, які зможуть відбудовувати судову систему, які зможуть зробити її незалежною, відкритою для людей і доступною для людей. А те, що нам пропонують, це повна і тотальна меншовартість. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 516 правку. Комітет не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-86 Рішення не прийнято. 519 правка, Цимбалюк. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". В продовження виступу Сергія Власенка. А я переживаю за монобільшість, тому що таким шляхом хтось може внести зміну до Закону про Раду національної безпеки і оборони і наділити цей дорадчо-консультативний орган повноваженнями правоохоронного і суддівського, і до нього внести міжнародних партнерів. Шановні колеги, давайте все-таки подумаємо, чи варто цей законопроект відправити на повторне друге читання, його доопрацювати, щоби, вибачте, з нас кури не сміялися. Дякую. Ставлю на голосування 522 правку. Комітет не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-84 Рішення не прийнято. Наступна поправка 124. Крулько, Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні українці, я до вас звертаюся. По суті зараз відбудеться голосування за законопроект, який не принесе для судової системи жодних позитивних наслідків, жодних. І якби ж то закони приймалися виключно на каденцію цього складу, то, можливо, ми б так не боролися. Але я хочу сказати в першу чергу монобільшості. Пам'ятайте, що ви кожен є народним депутатом, обраним українським народом. І закони, які приймаються в цій сесійній залі, вони будуть діяти і після вас. І після вас будуть діяти. Тому той хаос, який зараз робиться в законодавстві, його прийдеться роками потім виправляти. Задумаємося над тим, що ми робимо і яку систему правову ми залишаємо наступним поколінням. Я все-таки вважаю, що Україна мусить бути сильною. А сильною буде тоді, коли закони будуть відповідати її національним інтересам, а не суперечити їм. За-83 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 522 правка, Пузійчук. Дякую, шановний головуючий. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Шановні колеги, дійсно, український народ вас делегував для того, щоб ви відстоювали інтереси громадян України, відстоювали інтереси держави. І український народ вимагає від вас і чекає, щоб в Україні запрацювала судова система, де люди можуть розраховувати на чесний, неупереджений суд, який буде відстоювати їхні інтереси. Цей законопроект нічого схожого з цим не має. І, ви знаєте, у мене є таке дуже риторичне питання. Скажіть, шановні представники монобільшості, а ви не плануєте створити конкурсну комісію Верховної Ради, де ви будете відбирати представників міністерств? Можливо, конкурсна комісія буде вибирати і затверджувати міністрів і Кабінет Міністрів, а не Верховна Рада - конституційний орган? Те ж саме ви зараз підмінюєте поняття. Ви рушите конституційний устрій. Ставлю на голосування 522 правку. Комітет не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-84 Рішення не прийнято. 523 правка, Власенко. 13:56:26 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, пане Голово. У мене буде низка правок ще на підтвердження, щоб потім не говорили, що про це не говорили. Я одразу попереджаю вас про це. Можна тоді перелік правок на підтвердження? ВЛАСЕНКО С.В. Якщо ви мені скажете норму Регламенту, яка передбачає будь-який перелік по поправках, я з радістю вам віддам всі переліки. Але повертаючись до до законопроекту. На жаль, буде проголосовано законопроект, який сумнівний з точки зору Конституції. На жаль, буде проголосовано законопроект, який буде прийнятий всупереч всупереч засадничим базовим інтересам українців. Цей закон не принесе ніякого покращення в судовій системі. Я хочу посперечатися зі своїм колегою Михайлом Михайловичем Цимбалюком. Шановний Михайло Михайлович, два слова "думати" і "монобільшість" в одному реченні ніколи не вживайте, будь ласка. Слово "думати" і "монобільшість" в одному реченні не вживаються. Це оксиморон. Вони маленькі зелені кнопочки, які жмуть кнопочки, і нічого більше не роблять, не думають. Ще раз підкреслюю, закликаю не голосувати за неконституційний законопроект. Дякую. Ставлю на голосування 523 правку Власенка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-84 Рішення не прийнято. 524 правка Цимбалюка. СОБОЛЄВ С.В. Соболєв, "Батьківщина". Цей законопроект дуже легко виправити, там треба прибрати дві ключові норми. Перші норми, які стосуються неконституційних органів і повноважень, які наділяють органи, які прямо записані в Конституції. І друге – це статус тих, хто буде робити оцінювання. Цей статус повинен бути визначений згідно із законодавством України і Конституції України. Так, вони мають право дорадчого голосу, вони мають право визначати це, але ні в якому разі ми не можемо передавати комусь ці повноваження. Де зараз керівник Укрзалізниці? Не хочу називати громадянин якої він держави, але не України. У в'язниці в Польщі. Чого ви всі мовчите?! Чому не несене відповідальність за те, що було зроблено вами?

За-85 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка Крулько, 525-а.

Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановні колеги, ми підходимо до завершення наших поправок. І дивує насправді цинізм, з яким підходять до парламентської роботи і комітет, доповідач, і представники монобільшості та тих фракцій, які планують голосувати за цей законопроект. Ще раз підкреслюю, команда "Батьківщини" за суддівську реформу. Бо нині десятки тисяч громадян очікують судових рішень, справи яких лежать мертвим вантажем роками із-за відсутності тих суддів, які уповноважені ухвалювати рішення. Велика кількість суддів сьогодні без повноважень просто ходять на роботу. Адміністративно-територіальна реформа… а судді не здійснюють свої повноваження. Ми вважаємо… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 526 правку. Комітет не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-73 Рішення не прийнято. ні, все. Всі правки ми пройшли, залишилися правки на підтвердження. Не дивлячись на те, що Регламентом не передбачено, дякую, Сергію Володимировичу, за десять правок. Правка 104, Власенко Це лише з поваги до вас, пане Голово, незважаючи на те, що Регламентом таки не передбачено. Колеги, я прошу поставити на підтвердження 104 поправку, яка встановлює критерії до членів Вищої суддів, включаючи і оцей критерій, про який говорило багато моїх колег, щодо повної юридичної освіти. Насправді це повна колізія, це невідповідність законодавства одне одному, і відтак, напевно, треба цю поправочку збити, не підтримати її. Я ще раз підкреслюю: не може бути такої можливості тлумачити цей закон у такий спосіб, щоб бакалаври, тобто люди, які не отримали повну і так звану повну юридичну освіту, щоб вони могли кандидувати на посаду членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. А відтак прошу не голосувати, не підтримувати 104 поправку, залишити це все в редакції, як це було в першому читанні. І далі діяти по обставинах. Дякую. частина шоста: "Для цілей цього закону вважається: вищою юридичною освітою – вища юридична освіта ступеня магістра (або прирівняна до неї вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста), здобута в Україні, а також вища юридична освіта відповідного ступеня, здобута здобута в іноземних державах та визнана в Україні в установленому законом порядку". Тому підтримуємо, підтверджуємо цю правку для того, щоб не розбалансувати закон. Ставлю на голосування 104 правку. Комітетом була підтримана, вона була врахована. Ставиться на голосування. Прошу підтримати та проголосувати. За-264 Рішення прийнято. 135 правка була врахована частково. Шановний пане Голово, я прошу поставити на підтвердження 135 правку. Знову-таки це те, про що неодноразово говорили мої колеги. Насправді не можна підміняти діяльність Вищої ради правосуддя, не можна прибирати в неї повноваження. Я ще раз підкреслюю, якщо хтось обирає замість мене, а потім каже, ти вибери з того, що я обрав, то це не означає, що я обираю. Так само якась конкурсна комісія, яка проводить попередній відбір для Вищої ради правосуддя, - це не допоміжний орган, це по факту орган, який частково підміняє Вищу раду правосуддя, який який виконує неконституційні функції. Зараз мова не йде про склад цієї комісії, тому що склад комісії буде далі розглядатися. Мова йде про те, що не можна неконституційним органам передавати частину повноважень конституційного органу по так званому первинному відбору. Це все придумав Янукович в 2010 році. Ви зараз наслідуєте Януковича абсолютно повністю. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. 135 правка вона врахована комітетом частково. Комітет, я правильно розумію, наполягає на тому, щоб вона залишилась врахованою частково, так? ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться вона на підтвердження в тій редакції, яка була запропонована комітетом. Прошу підтримати та проголосувати. За-290 Рішення прийнято. 150 правка. Власенко. Дякую, шановний пане Голово. Насправді в цій правці зазначається, що конкурс проводить конкурсна комісія. Не може конкурсна комісія замість конституційного органу проводити конкурс. Навіть, якщо ви хочете запровадити цю модель, то тоді ви повинні додати, що конкурс проводиться Вищою радою правосуддя, але за її дорученням відповідною комісією. Хоча би так, хоча би щоб воно зовні виглядало як конституційне. Зараз це виглядає як абсолютно неконституційна річ, коли створюються якісь органи, які формують у нас судову систему, які діють не відомо як, які призначаються невідомо ким, які потім в подальшому ні за що відповідати не будуть. Я готовий подискутувати з будь-ким із колег монобільшості це питання через один рік, коли ви з трибуни будете верещати вчергове, що у вас не спрацювала судова реформа, давайте щось по-новому робити, бо будуть вибори і нам треба доповісти, що ми провели судову реформу. Це не проводить ніякої судової реформи, це узурпація влади. Дякую. Ставлю на голосування 150 правку. Комітетом вона була врахована. Ставиться на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати. За-291 Рішення прийнято. 174 правка. Дякую, пане Голово. Ми далі продовжуємо дискусію про конституційність на день, наступний після Дня Конституції. Я ще раз підкреслюю, ніяка конкурсна комісія не може підміняти діяльність конституційного органу. Якщо ви вже вирішили повноваження по добору Вищої кваліфікаційної комісії відібрати від органів суддівського самоврядування, що само по собі є по суті порушенням Конституції, що само по собі є порушенням рекомендацій Венеційської комісії, і якщо ви пропонуєте це передати до ВРП, то відтак це повинен здійснювати сам цей конституційний орган, а ніяка не конкурсна комісія. Я розумію апологетів передачі суверенітету України в управління іншим суб'єктам, але я ще раз підкреслюю, українці не меншоварті. Не робіть українців меншовартими. Ми маємо 6 достойних людей на 40 мільйонів населення, які є чесними і могли би обрати членів ВККС. Дякую. Ставлю на голосування 174 правку. Комітетом вона підтримана, врахована. Ставиться на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати.

За-288 Рішення прийнято. 239 правка. 14:08:49 ВЛАСЕНКО С.В. 239 правка встановлює процедуру, за якою конкурсна комісія проводить добір кандидатів, і ця процедура має дві частини. Ця процедура повністю дублює ту процедуру, по якій попередній склад ВККС відбирав суддів. І ви всі знаєте, що недоброчесні судді потрапили в тому числі і до Верховного Суду. Тобто ця процедура не те, що не убезпечує, ця процедура є абсолютно суб'єктивною, вона вводить масу суб'єктивних критеріїв і дозволяє конкурсній комісії на абсолютно власну суб'єктивну думку добирати тих, кого ця комісія вважає за потрібне, а не тих людей, які відповідають запропонованим критеріям. Я ще раз підкреслюю, такий підхід до відбору членів ВККС не створить нової якісної Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Нічого не буде, не буде створено чесного, незалежного, неупередженого суду, близького до громадян. Це подальша профанація судової так званої реформи, це подальша профанація і здача державного суверенітету України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 239 правку. Комітетом вона була врахована. Ставиться на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати.

За-292 Рішення прийнято. 245 правка, врахована частково. Власенко. говориться справедлива річ, але в подальшому вона абсолютно неправильно розшивається в тексті закону. Тут говориться, що конкурсна комісія є допоміжним органом Вищої ради правосуддя, який утворюється для проведення конкурсу на зайняття посад членів ВККС. Але надалі в цій поправці всупереч оцій першій частині… Якби була лише перша частина, я би перший був, хто запропонував би підтримати цю поправку, але, на жаль, в подальших частинах цієї поправки до цієї конкурсної комісії передаються абсолютно не властиві для неї повноваження, які перетворюють її із допоміжного органу, по суті, як сказав один мій колега в залі, в частину Вищої ради правосуддя. Так ви визначіться: ви з мудрими чи з красивими, ви за те, що це допоміжний орган, чи це частина Вищої ради правосуддя. Якщо це частина Вищої ради правосуддя, то тоді там ніяких експертів бути не може, тоді лише члени ВРП можуть туди входити відповідно до статті 131 Конституції. Вітаю з Днем Конституції. ГОЛОВУЮЧИЙ. Правка 245-а. Врахована комітетом частково. Ставиться на підтвердження в тій редакції, яка була запропонована комітетом. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

360 правка стосується процедури звільнення членів ВККС із займаної посади. Насправді в чинному законодавстві це питання абсолютно чітко врегульовано, регламентовано і воно не потребує додаткової регламентації. Я ще раз підкреслюю, Венеційська комісія абсолютно чітко рекомендувала розглянути в цьому законопроекті одне єдине питання – це сам запуск ВККС. Це реанімація ВККС, яка була зруйнована рішенням монобільшості в листопаді 2019 року. Венеційська комісія не рекомендує розглядати будь-яких інших питань, а відтак прошу цю правку не підтримувати. Дякую. 360 правка. Комітетом була підтримана, ставиться зараз на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати. За-289 Рішення прийнято. 403 правка. Пане Голово, 405-а. Ставлю на підтвердження правку 405, яка говорить про оголошення і початок проведення першого конкурсу на зайняття посади членів конкурсної комісії. Тобто процедура, яка нам пропонується, нам говорить про те, що спочатку ми формуємо конкурсну комісію, потім конкурсна комісія у два етапи проводить відбір до ВККС, потім вони передають ці кандидатури до ВРП. У мене просте питання, а коли ми створимо за такою процедурою ВККС? Через який строк буде у нас ВККС? І так вже ВККС не працює майже 2 роки. Пропозиції, які ми робили під час розгляду цього законопроекту, вони були абсолютно швидкими і дозволяли запустити ВККС рівно через один місяць, для того щоб нівелювати ту помилку, яка була допущена монобільшістю під час прийняття Закону 1008. Тому прошу не підтримувати цю поправку. Дякую. Ставлю на голосування 405 поправку. Комітетом була вона врахована. Ставиться на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати. За-289 Рішення прийнято. І крайня правка - 409. Так, пане Голово, прошу поставити на підтвердження 409 правку, яка регламентує порядок створення першого складу конкурсної комісії. Я перепрошую, пане Голово, це 408 правка, не 409-а. Прошу поставити її на підтвердження, це правка, яка регламентує перший склад конкурсної комісії. Я ще раз підкреслю, я вважаю, що такий порядок формування не відповідає 1 статті української Конституції, яка говорить про те, що Україна є суверенною державою. Якби були дотримані ті пропозиції, які відстоювала фракція "Батьківщина", то така конкурсна комісія була б дорадчим органом, вона могла б формуватися як завгодно, вносити будь-які пропозиції на розгляд Вищої ради правосуддя або тих з'їздів, які

Ставлю на голосування… І ви писали 409-у. Ставлю на голосування правку номер 409. Комітетом була врахована. Ставиться зараз на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати. 409 правка.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

Прошу підтримати та проголосувати. За-293 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую. По фракціях покажіть.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 Прошу підтримати та проголосувати. За-244 Рішення прийнято. Дякую. По фракціях покажіть.

Доброго дня колеги! Президент наклав вето на законопроект, прийнятий Верховною Радою України, з двох ключових міркувань. Перше ключове міркування полягає у недоліку оновленої і запропонованої редакції статті 366-3 Кримінального кодексу України. Оскільки із Кримінального кодексу України було вилучено "покарання у вигляді позбавлення волі", даний злочин, а саме недекларування, неподання декларації, став кримінальним проступком. З огляду на зазначене це має наслідки, що жоден орган досудового розслідування не має права проводити таке розслідування з огляду на те, що НАБУ не є органом дізнання. Відповідно Президент пропонує статтю 366-3 скорегувати, передбачивши покарання у вигляді позбавлення волі строком на 1 рік, не 2 роки, як це пропонувалось законопроектом, з огляду на дотримання пропорційності. Що стосується статті 366-2, так само вето Президента полягає в тому, щоб прибрати можливість уникнення відповідальності та недекларування активів, які оформлені на родичів, оскільки закон, прийнятий у версії, яка була подана на підпис Президенту, залишав можливість залишити майно чи оформити майно на родичів і відповідно посилатися на те, що родичі не надали інформацію про наявність такого майна, відповідно суб'єкт декларування може не декларувати таке майно і не нести відповідальність, передбачену статтею 366-2. Це два ключові зауваження, які Президент запропонував виправити, які були підтримані профільним комітетом. Прошу вето врахувати і так само прийняти закон з урахуванням зауважень Президента. Дякую за увагу. Будь ласка, запишіться на… Залишіться, будь ласка, пане міністре, на запитання до доповідача. Регламент – до 15 хвилин.

Пане міністре, доброго дня! Вчора ми всі, ну, деякі депутати, українці дивилися випуск Bihus.Info про кума секретарки Президента, і ми дізналися, що в нього є там досить велике майно: незадекларований будинок, Чи може парламент розраховувати, що ви як міністр юстиції звернетесь до НАЗК, щоб вони зробили перевірку кума секретарки Президента за неправдиве декларування? Дякую. Дякую за запитання. Насправді не дивився Bihus.Info, шкодую. Одразу після закінчення робочого дня перегляну і зможу тоді відповісти на ваше запитання. Дякую. Забродський Михайло Віталійович далі. Качура Олександр Анатолійович. Олександр Качура, фракція "Слуга народу". Шановний пане міністре, скажіть, будь ласка, скільки ви вважаєте, тому що… яка ваша точка зору, тому що є дуже багато думок, дискусій, от в наших реаліях українських, наскільки співмірна відповідальність і наскільки співмірне покарання за недостовірне декларування? Ваша точка зору. Дякую. Дякую за запитання. Воно дійсно складне, важливе, і дійсно воно постало під час розгляду відповідно конституційності положень Кримінального кодексу, який встановлює відповідальність за недекларування, недостовірне декларування Конституційним Судом України, і відповідні положення Кримінального кодексу були визнані неконституційними, в тому числі з огляду на неспівмірність, на думку суддів Конституційного Суду, покарання та відповідно вчиненого злочину. Хочу нагадати, що відповідний законопроект був поданий на розгляд і аналіз Венеційської комісії, яка в тому числі аналізувала конституційність та відповідність законопроекту кращим світовим практикам, в тому числі з огляду на принцип пропорційності покарання. З огляду на аргументацію, викладену Венеційською комісією, а також з огляду на те, що питання покарання, його розмір є питанням дискреції Верховної Ради України і це не... будь-які положення, які врегульовують покарання за відповідний злочин, передбачений Кримінальним кодексом України, і відповідно адекватність реакції держави має визначатися парламентом, а не Конституційним Судом України. Це позиція, яка підтримується і урядом, і Президентом, і Венеційською комісією. Тому в цілому вважаю, що принцип пропорційності покарання дотриманий з огляду на те, що суд може застосовувати також і покарання, не пов'язані з позбавленням волі, в тому числі за злочини, вчинені, відповідно передбачені передбачені статтею 366-2 Кримінального кодексу України. Якщо ви подивитесь на практику імплементації цієї статті Кримінального кодексу, то жодна особа, навіть за час існування покарання у вигляді позбавлення волі, таке покарання не понесла. Дякую за запитання ще раз.

Гео Багратович Лерос. І минуло десь півроку, і деякі депутати намагалися внести правку, спрятать цю правку в деякі законопроекти, щоб вивести співробітників Офісу Президента України із зони декларування. Як ви до цього відноситесь? І чи взагалі, ваша думка, чи повинні такі народні депутати сидіти в Раді, які намагаються прикрити співробітників Офісу Президента? Дякую. Дякую за питання. Позиція і Президента, і уряду полягає в тому, що суб'єкти декларування повинні нести відповідальність за недостовірне декларування, відповідальність повинна бути суворою. Це відображено у вето Президента, яке не передбачає виключення якогось кола осіб з кримінальної відповідальності за недекларування або недостовірне декларування, а, навпаки, позиція спрямована на посилення кримінальної відповідальності за недекларування і недостовірне декларування. Тому позиція залишається жорсткою: в деклараціях повинні бути відображені усі активи, декларації повинні бути детальними і за неподання або недостовірне подання, подання недостовірної інформації повинна бути сувора відповідальність. Більше того, хочу звернути вашу увагу, що Президентом подано, зареєстровано ще один законопроект, який розширює коло суб'єктів, які нестимуть кримінальну відповідальність за недекларування і недостовірне декларування. Мова йде про олігархів, але це залишається поза межами сьогоднішнього питання і, наскільки я розумію, буде розглянуто пізніше, протягом цього тижня Верховною Радою України. Тобто позиція і Президента, і уряду: не зменшувати коло топ-посадовців, які несуть відповідальність, які повинні подавати електронні декларації, а, навпаки, розширити таке коло, що стосується топ-посадовців української держави. Дякую ще раз за запитання. Слово надається Южаніній Ніні Петрівні, фракція політичної партії "Європейська солідарність". а чи не вбачаєте ви взагалі ризиків при виконанні норм цього закону? Адже у нас антикорупційна інфраструктура і НАЗК діють уже певний час. Чи думали ви про те, чи достатньо інструментів, щоби якісно аналізувати декларації і саме знаходити ті критерії ризику, випрацьовувати ті критерії ризику, які насправді допоможуть боротися з корупціонерами і з іншими задекларованими активами корупціонерів, а не, знаєте, так винятково перевіряти тих, хто політично невигідний в якийсь певний період часу, а все ж таки якісь фундаментальні підходи знайти до перевірки декларацій і декларантів. Дякую за питання, воно дійсно важливе. Але давайте подивимося на роботу, яку демонструє НАЗК як орган, який відповідає за адміністрування системи декларування і перевіряє, власне, які декларації подані і наскільки вони відображають реальність. Я думаю, що ні в кого у нашій державі зараз не виникає сумнівів у аполітичності цього органу, який притягає до відповідальності і ініціює притягнення до відповідальності, контролює і застосовує санкції, в тому числі і засоби реагування, незалежно від партійної приналежності чи незалежно від того, чи це політичні, чи чиновники належать до табору більшості, чи до опозиційного табору. Зокрема, знову ж таки один з яскравих прикладів. НАЗК як орган виконавчої влади, який знаходиться і координується Кабінетом Міністрів України, незважаючи на це, абсолютно спокійно виносить приписи Кабінету Міністрів і Прем'єру. Тому я спокійний за те, що НАЗК не здійснює вибіркову перевірку чи якимось чином не переслідує опозицію в нашій державі. Це з одного боку. З іншого боку, безумовно, система декларування потребує вдосконалення. Зокрема, чимало можна зробити на рівні вдосконалення програмного забезпечення системи декларування. Тому що зараз, по суті, і суб'єкти декларування, і НАЗК звертаються до одних і тих самих реєстрів, і, по суті, ми як суб'єкти декларування подаємо інформацію і звертаємось до реєстрів, щоб з'ясувати, які параметри нашої власності, і те саме робить НАЗК. Можливо, частина інформації може підтягуватися в декларації автоматично за допомогою програмного забезпечення, що і підвищить достовірність декларування, і полегшить процес для суб'єктів декларування, оскільки таких десятки і сотні тисяч. Але знову ж таки це не предмет законопроекту. Предмет законопроекту – це відповідальність за недостовірне декларування та недекларування. Дякую.

Ми всі бачимо дуже тісні стосунки пана Єрмака і Зеленського. Чи можна розробити якийсь законопроект, який дозволить зрозуміти тісну їх природу стосунків? Бо ми не можемо зрозуміти, чому пан Єрмак, як та ревнива дівчина, постійно ходить за Президентом,

і з Президентом, і з Офісом Президента, а також з незалежними антикорупційними органами у тому, щоб удосконалювати антикорупційне законодавство. Результатом такої тісної співпраці, яка призводить до поліпшення законодавства та приведення у відповідність до міжнародних стандартів, а також приведення у відповідність до висновків Венеційської комісії, є законопроект, який був внесений Президентом України, і зараз перебуває на розгляді його вето. Цей законопроект дозволить ефективно відреагувати на будь-які незаконні дії державних службовців та політиків, а також осіб, статус яких прирівняний до державних службовців та політиків, які є суб'єктами декларування. І підвищить прозорість у взаємодії діяльності всіх топ-чиновників у нашій державі, в тому числі і тих топ-чиновників, яких ви вказуєте у своєму запитанні. Тому дуже дякую за питання. Ми завжди раді співпраці і з парламентом, і з Президентом, і з представниками регіонів. Дякую. Дякую, шановний головуючий. Шановний доповідачу, в мене до вас буде запитання наступного характеру. Дуже багато говорили щодо прийняття закону, на який Президент України наклав вето і вніс свої пропозиції. Багато було дискусій самого закону, про необхідність його прийняття. Ми зразу пропонували, що не треба затягувати це питання, а треба шукати вихід із тої ситуації, яка мала місце. І мені дуже дивно, що монобільшість, фактично проголосувавши за цей закон, він був підтриманий іншими народними депутатами, але 226 було забезпечено саме монобільшістю. І поясніть, будь ласка, як так могло статися, що Президент України фактично ветує закон власної монобільшості. Дякую за увагу. вето Президента було погоджене і пройшло успішно засідання комітету, профільний комітет, нагадаю, підтримав пропозиції Президента і рекомендує Верховній Раді прийняти законопроект з врахуванням зауважень Президента України.Цце демонструє єдність і монобільшості, і позиції Президента, і уряду. Наша позиція є єдиною: кримінальна відповідальність має бути невідворотною, і така кримінальна відповідальність, наслідки застосування її, санкції повинні бути достатньо жорсткими, щоб знівелювати будь-які намагання топ-чиновників і політиків приховати свої активи від контролю громадськості та контролю держави. Тому знову ж таки я розраховую на підтримку усіх фракцій щодо пропозицій Президента, і щоб Верховна Рада проголосувала законопроект з правками Президента, з його пропозиціями у кількості, яка відкине будь-який сумнів у тому, що ми усі відкриті для виборців, ми усі відкриті для громадськості, нам усім, і міністрам, і народним депутатам, немає чого приховувати незалежно від того в опозиції ми чи при владі. Дякую ще раз за запитання і розраховую на ваш голос під час голосування. Дякую.

Шановний головуючий, шановні народні депутати, Верховною Радою України 3 червня 2021 року був прийнятий Закон України "Про внесення змін до Кодексу України про адмінправопорушення, Кримінального кодексу щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Під час голосування за зазначений закон парламентом були підтримані три окремі правки наших колег. І саме ці три окремі правки наших колег стали підставою застосування Президентом права вето із внесенням відповідних пропозицій до парламенту. Профільний Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності не підтримував ці правки. І наша позиція була однозначною: не враховувати ці правки. Однак зала висловилась по-іншому. Президент зазначив, що прийняття закону передбачає доповнення суперечливими положеннями, згідно з якими відомості про об'єкти декларування, які перебувають у володінні або користуванні членів сім'ї суб'єкта декларування, зазначається лише у тому випадку, якщо член сім'ї подав такі відомості суб'єкту декларування у будь-якому вигляді. Це створює підґрунтя для штучного уникнення суб'єктом декларування належного виконання обов'язку щодо декларування об'єктів, які перебувають у володінні чи користуванні членів сім'ї суб'єкта декларування, а відтак легітимної можливості неналежного виконання вимог Закону "Про запобігання корупції". З огляду на зазначене Президент України пропонує абзац десятий підпункту 9 пункту 2 розділу І та пункт 2 розділу ІІ закону виключити. Крім того, Президент зазначає, що покарання із заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду щодо особи, визнаною винною у вчиненні кримінального правопорушення, і полягає в передбаченому законом законом обмеженні прав і свобод засудженого. Покарання має на меті не тільки кару, а і виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами. Відтак покарання за вчинені кримінальні правопорушення має досягти такого рівня, який би дав змогу забезпечити його пропорційність, стримуючий ефект для інших осіб та у такий спосіб запобіганню вчиненню нових кримінальних правопорушень. З огляду на викладене, Президент пропонує підпункт підпункт 10 пункту 2 розділу І закону викласти в новій редакції, а саме: абзац другий статті 366 з позначкою 3 після слів "від 150 до 240 годин" доповнити словами "або обмеженням волі на строк до 2 років, або позбавлення волі строком на 1 рік". Це стосується тієї правки, коли ми прибрали позбавлення волі як вид покарання стосовно неподачі декларації. Профільний комітет Верховної Ради 16 червня 2021 року на своєму засіданні розглянув пропозиції Президента України, внесені відповідно їм. І відповідно до частини четвертої, п'ятої статті 135 Регламенту Верховної Ради України пропонує Верховній Раді прийняти пропозиції Президента України до зазначеного закону України та ухвалити закон в цілому. Дякую за увагу. Дякую, Олександре Сергійовичу. Шановні колеги, нагадую: ми спочатку ставимо дві правки на... (Шум у залі) Я не чую, не кричіть.

Ставиться на голосування перша пропозиція Президента України. Комітетом вона була врахована. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. Ні, це перша пропозиція. Спочатку дві пропозиції, після цього голосування за закон. Прошу підтримати та проголосувати. За-309 Рішення прийнято. Ставлю на голосування другу пропозицію Президента України. Комітетом була врахована. Прошу підтримати та проголосувати.

За-316 Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з урахуванням пропозицій Президента України Закон України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" з пропозиціями Президента України (реєстраційний номер 4651). Прошу підтримати та проголосувати.

За-315 Рішення прийнято. Шановні колеги, наступні питання порядку денного - це проекти постанов 5153, 5156 і 4107, - ми сьогодні не можемо розглянути, вони ще не підготовлені комітетом. Тому вони знімаються сьогодні. Немає заперечень? Немає. Наступне питання порядку денного – це проект Постанови про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів (реєстраційний номер 5659). Необхідно обговорити? Можемо голосувати? Ніна Петрівна, хвилини вам достатньо буде? Ставлю на голосування пропозицію про розгляд цього питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-264 Рішення прийнято. До слова запрошується народний депутат України Янченко Галина Ігорівна. Шановні колеги, доброго дня! Доброго дня, шановні громадяни! Я постараюсь дуже коротко виступити. Тому що в принципі насправді така Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України захисту прав інвесторів вже відпрацювала успішно рік у Верховній Раді, і наші справи самі за себе говорять. За цей рік нам вдалося вирішити повністю шість надзвичайно резонансних справ, які не могли вирішити ні правоохоронні органи, ні прем'єри, ні будь-хто інший. Нам це вдалося. Ми врятували інвестиційних проектів на суму 5,5 мільярда гривень лише за рік роботи. Але розгляд скарг і звернень від бізнесу не є самоціллю спеціальної комісії. Наша ціль є законодавчі зміни. Тому на прикладі цих заяв ми вивчаємо, що не працює в державі і як це полагодити. Чи необхідні законодавчі зміни, як ми, наприклад, подали законопроект антирейдерський 3764? Чи необхідно змінювати підзаконку, чи питання є суто в людському факторі, як, наприклад, в Агентстві з питань розшуку і управління активами? Тому, шановні колеги, враховуючи, що ця спеціальна комісія є аполітичною, до неї входять всі представники парламентських фракцій, які подали своїх представників, прохання підтримати і дати можливість парламенту зробити свій внесок в захист прав інвесторів і в покращення інвестиційного клімату в Україні. Дякую. До слова запрошується голова Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченко Сергій Віталійович. Шановна президія, шановні народні депутати! Регламентний комітет на своєму засіданні розглянув проект Постанови про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів (реєстраційний номер 5659). У підсумку регламентний комітет рекомендує Верховній Раді розглянути цей проект постанови, але з врахуванням зауважень комітету, і прийняти рішення відповідно до частини третьої статті 138 Регламенту. Серед іншого висновку комітет відзначив, що у підпунктах 1, 2 пункту 2 проекту постанови ініціатор внесення визначає основними завдання цієї комісії: підготовка та надання на розгляд Верховної Ради в установленому порядку законодавчих ініціатив щодо захисту прав інвесторів та визначення пріоритетних напрямів вдосконалення законодавства щодо створення умов для інвестиційної діяльності. З огляду на це слід відзначити, що тимчасова спеціальна комісія утворюється для підготовки і попереднього розгляду питань, для підготовки і доопрацювання проектів законів та інших актів парламенту на правах головного комітету, якщо предмет правового регулювання таких проектів не належить до предмету відання комітетів, утворених Верховною Радою. Але відповідно до пункту 6 додатку до Постанови Верховної Ради від 29 серпня 19-го року № 19-9 питання, зокрема інвестиційної діяльності, належить до предмету відання Комітету з питань економічного розвитку. Також комітет зауважив, що пункти 4 і 5 проекту постанови потребують редакційного уточнення, зокрема неузгодженості в назвах депутатських фракцій, депутатської групи, представники яких запропоновані до персонального складу тимчасової спеціальної комісії, а також прізвища, імена, по батькові тих народних депутатів слід розмістити в алфавітному порядку. Крім того, в пункті 7 проекту постанови слід замінити слово "строки" словом "строк". Отже, в підсумку просимо прийняти рішення відповідно до частини третьої статті 138 Регламенту. Дякую. Будь ласка, запишіться: два – за, два – проти на виступи від депутатських фракцій та груп.

Ніколаєнко, фракція "Батьківщина". Щоб зекономити час, як секретар зазначеної ТСК і представляючи фракцію "Батьківщина", хочу сказати, підтвердити, що робота комісії була поза політикою, дуже принципова, і багато реальних кейсів вирішених, і багато кейсів, які очікують на розгляд. Тому прошу підтримати і продовжити, фактично створивши заново, зазначену комісію. Дякую за увагу. Прошу проголосувати.

Шановні колеги, я мав честь бути в цій комісії і дякую всім колегам. Справді, це була комісія, яка, по-перше, показала, що тимчасові спеціальні комісії працюють у Верховній Раді, а, по-друге, вона справді була поза політикою. І справді було багато кейсів, коли всі депутати незалежно від партійної приналежності допомагали вирішити інвесторам питання. І справді комісія працювала настільки плідно, що, на жаль, не завжди у мене особисто був час до неї доєднуватись. Тому від нашої фракції я уступаю місце Олегу Анатолійовичу Макарову, який далі продовжує працювати в цій комісії від фракції "Голос", і сподіваюся, що результати комісії від цього стануть ще краще. Дякую.

Однозначно, що створення цієї тимчасової слідчої комісії - це не про політику, це про надходження до бюджетів, до різних рівнів бюджетів. Адже сьогодні кожна новостворена громада по всій території України шукає і хлібом, і сіллю зустріне будь-якого інвестора, а, власне, комісія тут в законодавчому органі влади, яка допоможе відстоювати права цих інвесторів, цих людей, які готові інвестувати в наші громади, які готові робити нові робочі місця, які готові платити податки, а тобто розвивати наші громади, їх потрібно, звичайно, що підтримувати в усіх рівнях, і особливо на такому високому рівні, як Верховна Рада України. Тому пропоную проголосувати за створення такої комісії, яка допоможе розвитку наших територій. Дякую. Зінкевич Яна Вадимівна. Ніна Петрівна Южаніна. Шановні колеги, шановні українці, за даними Національного банку України чистий відтік прямих інвестицій в 2020 році склав 868 мільйонів доларів, що спостерігалось вперше з 2015 року. За даними НБУ, протягом січня-березня 2021 року відтік інвестицій оцінено в 301 мільйон доларів. За даними статистики, за січень-березень 21-го року капітальні інвестиції в економіку зменшились на 9,5 відсотка. Зниження спостерігається майже у всіх галузях. У галузі інформації, телекомунікації – мінус 29 відсотків, у галузі фінансів та страхової діяльності – мінус 24 відсотки, торгівля – мінус 21,9, будівництво – мінус 19,2, у промисловості – мінус 12,4. А далі: інвестняні, індустріальні парки, вільні економічні зони, Дія Сіті. І цей перелік можна продовжувати. Але якщо відсутній захист прав власності, прогресує свавілля в правоохоронних органах, податкова продовжує здійснювати економічне рейдерство, чекати інвестора марно. Що ще треба для інвестпривабливості? Прийміть 5600 - і цей цвях в знищення бізнесу і економіки запишіть на рахунок своїх досягнень, шановна монобільшість. А насправді тимчасова спеціальна комісія, яка працює за ініціативою декількох народних депутатів, намагається допомогти бізнесу, замість того щоб всі ці питання розглядалися в профільних комітетах за участю людей, які знають і професійно підготовлені, всі блоки питань, які залежать і приймаються в комітетах. Натомість ми бачимо, ще раз, 5600 – це цвях в кришку економіки і бізнесу в Україні. Тому ТСК – це тимчасове вирішення питання, і то тільки декількох інвесторів, а ці кейси мають бути значно більше розглядатися в комітетах і прийматися якраз законодавчі ініціативи в комітетах. Тому ми будемо утримуватися від створення тимчасової спеціальної комісії задля того, щоб спонукати цю роботу в комітетах, у віданні яких знаходяться ці питання. Шуфрич Нестор Іванович, Устенко, Лабазюк, після цього переходимо до голосування. Шуфрич Нестор Іванович. Дякую, шановний головуючий. Спочатку я хочу сказати, що повідомив і написав відповідну заяву Голові Верховної Ради України щодо уточнення мого голосування з поправки 453 під час розгляду законопроекту 3711-д. Вибачаюсь, я просив врахувати голос "проти", а під час голосування просто захопився відео з'ясування стосунків боротьби за права моряків серед депутатів монобільшості. Прізвища із зрозумілих причин я не називаю, щоб не було відповідних реплік. А щодо цього законопроекту, то наша фракція підтримує. Ми вважаємо, що треба зробити усе, щоби наші інвестори приходили в Україну, щоби дійсно інвестування було реальним. Тому що іншого шляху щодо подолання кризи кризи в Україні нема, ми маємо відновлювати економіку. Але перш за все нам треба встановити мир на Донбасі – це головна запорука інвестиціям. Дякую за увагу. Олексій Устенко, фракція "Слуга народу". Ну, я хочу ще зазначити, з минулим роком, з приводу відтоку інвестицій, так об'єктивно був коронавірус, і відтік інвестицій був у всіх країнах, тому що інвестори переходили, як правило, і хранили гроші у золоті. Але давайте зазначимо, які у нас були до цього іноземні інвестиції, від кого. Вони, як правило, були від Кіпру і Британських Віргінських Островів, і Російської Федерації. Тому казати про системні… ми маємо боротися за системні іноземні інвестиції, бо це створення робочих місць. На п'ять з половиною мільярдів гривень врятувала тимчасова слідча комісія інвестпроектів. І чи добре це, чи погано? Так, безумовно, це добре. Шість законопроектів, які були подані до цього від тимчасової слідчої комісії, які зроблять наш інвестклімат більш привабливішим і які створять нові робочі місця, тому що ми маємо розуміти, ми маємо бути конкурентними у світі. Реформа ДАБІ - також законопроект, який буде проголосований на цьому тижні, абсолютно корумпована організація, яка фактично не давала не тільки ввести в експлуатацію багато об'єктів, а ще й рубала багато інвестпроектів на етапі на етапі старту. Тому, колеги, підтримуємо, і закликаю всіх підтримати покращення нашого інвестклімату. Дякую. Шановні колеги, Хмельниччина, Лабазюк Сергій. Ми маємо з вами сьогодні чітко усвідомити, що розвиток територій, розвиток нашої економіки і створення робочих місць – це не теоретичний інвестиційний клімат, а практичний. І ми повинні перейти від теорії до практики, і саме без політики, в цій сесійній залі ми можемо і маємо створити от всі можливості для того, щоб інвестиції приходили в Україну. І не тільки за межі України, я переконаний, що є кошти і у нас, але ми повинні забезпечити можливості і безпеку. У минулому скликанні народні депутати спільно з громадськими організаціями створили "Бізнес-Варту", ми боролися, захищали бізнес, не завжди вдавалося. Але сьогодні ми маємо можливість створити ту площадку, яка дасть можливість ефективно працювати. Тому однозначно підтримуємо створення тимчасової комісії. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками проект Постанови про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів (реєстраційний номер 5659). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. Рішення прийнято. Постанова прийнята в цілому. Дякую. Пленарне засідання Верховної Ради оголошую закритим. Чекаю вас, шановні колеги, о 16:00 на позачерговому засіданні Верховної Ради України. Дякую.